Tere hommikust, head kolleegid! Alustame täiskogu VII istungjärgu 13. töönädala teisipäevast istungit. Ja nüüd on võimalik üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun! Seda soovi ei näe. Siis viime läbi kohaloleku kontrolli, palun!

Hetkel registreerus kohalolijaks 64 Riigikogu liiget. Läheme tänase päevakorra läbivaatamise juurde. Esimene päevakorrapunkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta tagasi allkiri 18.02.2014. a. alla kirjutatud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheliselt piirilepingult" eelnõu numbriga 540. Meil on esimene lugemine ja selle lõpus on ka lõpphääletus. Esimesel lugemisel selle eelnõu menetlemise kord on järgmine. Eelnõu esitajal on ettekandeks aega kuni 20 minutit, juhtivkomisjonil kuni 20 minutit. Iga Riigikogu liige saab esitada kummalegi ettekandjale ühe suulise küsimuse. Läbirääkimistel võtavad sõna fraktsioonide ja komisjonide esindajad. Siis vaata[ksi]me läbi muudatusettepanekud, aga neid selle eelnõu puhul ei ole. Seejärel viime läbi lõpphääletuse. Alustame selle eelnõu läbivaatamist ja palun Riigikogu kõnetooli Paul Puustusmaa.

Head inimesed, ma pean ütlema, et tegemist on ääretult olulise eelnõuga, kuigi see on OE ja me teame, et parlamentaarses tööriistakastis on see üks kergemaid tööriistu, kuid mitte vähem mõjukas.

lahtisidumine lepingust, mis on kirjutatud alla aastal 2014, kui Venemaa alustas sõda Ukrainas. Sümbolite tähtsust ei tohi mitte kunagi alahinnata.Jüri

on riikluse loos ülimalt oluline tähendus. Ta viitas sellele, et me tihti alahindame sümboleid. Selle eelnõu algatamisel 23. veebruaril 2022 ma ütlesin siin puldis, ütlesin siin puldis, miks on oluline just praegu seda teha: sellepärast, et see momentum on käes. Meie Eesti riigi ajaloos on väga tihti olulised asjad sündinud alles siis, kui käes on õige momentum.

77 aastat tagasi keegi Adolf Hitler pillas sõjakirve maha, siis nüüd Putini-nimeline seltsimees on selle üles korjanud. Ja me peame praegu kõigi oma võimaluste juures tegema maksimumi, et et anda sellele seltsimehele signaal, et kõik, mida tema oma imperialistlikus poliitikas teeb, on hukkamõistetav ja mitte ühelgi ei saa olla püsivat tagajärge. Aga see 2014. aasta leping oma olemuselt ei ole mitte midagi muud kui kapitulantlik akt. Selleks, et mõista

miks meil selline leping olemas on, võiks ju ka rääkida teatud märksõnadest, mis on tegelikult piisavad, mõistmaks seda, kuhu me oleme jõudnud, miks me oleme jõudnud ja mida me muuta tahame. Ikkagi selle tänase akti juures, tõepoolest, head kallid kaaslased, saavad ju sõklad ja terad eraldatud. Need, kes seda eelnõu toetavad,

Jaa, me peame rääkima Vabadussõjast – see nimi ise ütleb juba meie jaoks kõik, me saame sellest aru. Me peame rääkima Eesti Vabariigist, me peame rääkima iseseisvuse taastamisest 1991 ja mis väga oluline, loomulikult me peame rääkima põhiseadusest,

1992. aastal põhiseadus vastu võeti, siis taastati Eesti Vabariik õigusjärgsuse alusel, taastati tema esialgsetes piirides nii, nagu see oli 1940. aastal. Loomulikult poliitilised tuuled viisid sinna kanti ja oli vajadus need asjad ka juriidiliselt korrektseks seada, et ei tekiks mingit kahtlust mitte kellelgi. Meie olime oma sõnumi andnud ja kogu maailm tunnustas Eesti Vabariiki tema õigusjärgsetes piirides 1992. aastal nii, nagu see oli 1940 ehk siis nii, nagu me põhiseaduses kirja panime, mis tugines Tartu rahule.

ja ääretult süvitsi minevad. See oli hea näide sellest, kuidas tegelikult kollegiaalne mõte võib anda isegi eksirännakute puhul ääretult tugeva ja jõulise tulemuse. Hoolimata vastuoludest jõuti õige tulemuseni. Kuid 1994. aastal tekkis selline situatsioon, et toonane peaminister Andres Tarand

Andres Tarand peaministrina teatas, et ta on valmis minema Venemaaga kompromissile ja loobuma Ingerimaast ja Petserimaast. See ei ole teema, see ei ole oluline. See oli tollal šokk. See oli pudru, mis kokku keedeti ja mida me tegelikult helbime tänase päevani ega saa seda ära söödud. See on väga raske ja mürgine pudru.Hiljem

Toomas Sildam küsis selliselt, et kuidas see siis juhtus, et teie sõitsite niinimetatud jõulurahu valitsuse peaministrina detsembris 1994 Helsingisse ning taganesite seal Tartu rahulepingust, teatasite, et Eesti on valmis loobuma nõudest Petserimaale ja Narva-tagustele aladele. Mille peale Tarand vastas, et õigus on üks asi siin maailmas, aga peale selle on ka füüsika. Asjade seis on, nagu on. Muidugi, vabadussõda oli eestlaste sõjaline võit, aga kindral Laidoner arvutas ju Eestile piiri valides – kindral Laidoner arvutas piiri valides! – kahuri laskekaugusega.

Selle peale vaatame, miks. Tegemist oli siis sellise omaette soologa,

No siin me nüüd siis oleme.Aga sellega ei olnud muidugi asi lõppenud. Loomulikult Eesti ametnikkond ja Eesti pidi sellel hetkel mingisuguse positsiooni võtma ja võeti positsioon väga väga selgelt toetada Andres Tarandi soolot. Muidugi, hiljem, kui me pärast vaatame Põhiseaduse Assamblee arutusi, siis me näeme, et Andres Tarand oli üks nendest, kes oli vastu Tartu rahu kirjutamisele põhiseadusesse, põhiseadusesse, nii et sealt ka need alused tulevad. Aga noh, me teame, et 1996. aastal 9. jaanuaril moodustati valitsuse korraldusega Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene piirilepingu delegatsioon ja 5. märtsil 1999 said piirilepingud parafeeritud. Järgnes see, et 2005. aasta 18. mail

jah, ratifitseerimisseaduse preambulisse lisati viide Tartu rahulepingule, mis iseenesest oli õiguspärane samm, aga sõltumata sellest ärritas see Venemaad. Ja 6. septembril 2005. aastal esitas Vene välisministeerium Eesti asjurile noodi,

Uuesti! 2014. aastal 18. veebruaril allkirjastasid Eesti ja Venemaa välisminister uuesti piirilepingu. Akt sündis taas. Aga nagu ikka ikka selliste lepingute puhul, need ei jõustu mitte enne, kui nad parlamendis ratifitseeritakse. Seda me teame. Ja me teame, et nüüd on aastad möödunud, kaheksa aastat on möödunud, ratifitseeritud seda ei ole, kuid leping on olemas. Leping on täiesti olemas, püsib. Selle

Keskerakond võttis selle allkirja tagasi. Aga täna me oleme samas situatsioonis teise koalitsioonipartneriga. Nad hoiavadstatus quo'd, hoiavad piirilepingul allkirja all, sellepärast et äkki võib seda vaja olla. Tõsi, väliskomisjonis me arutasime seda

võib-olla isegi südantsoojendavalt, et ta saab väga hästi aru, ta mõistab seda, mida me tahame saavutada. Aga seda ei tohi teha. Me ärritame sellega Venemaad. Seal me siis oleme, rääkides kapitulantlikult olukorrast. Aga sündis siis see, nagu ma ütlesin, et kui piirileping sai alla kirjutatud, siis ühiskond reageeris sellele valuliselt, ja päris tuntavalt. Lugematu arv on olnud kordi, kui koguti erinevaid allkirju, petitsioone, kirjutati, räägiti parlamendi liikmetega, arutati ajalehtedes, televisioonis, raadios,

2014 Krimm, 2022 Ukraina loomulikult. Ja ärme unustame, et Venemaal olid Ukrainaga olemas piirilepingud. Venemaal olid piirikokkulepped. Venemaa oli andnud garantii Ukraina territoriaalsele terviklikkusele ja ta annab seda garantiid praegu pommide ja rakettidega, vägistades naisi, tappes lapsi, purustades infrastruktuuri. Niisiis igasugusest kindlusest nende lepingute puhul rääkida on narr, kui mitte rumalus.

väga paljud tugevate emotsioonidega argumendile, mis on ka tõene: et sellises situatsioonis, kus me kirjutame Venemaaga alla uue piirilepingu, muutes põhiseadust kaudselt, aga tegelikult ka otseselt, me revideerime vabadussõja tulemusi. Me sõna otseses mõttes sülitame sellele valule ja verele, mille [raskust] meie esivanemad kandsid vabadussõjas. Me teeme õigustamatult kingituse agressiivsele Venemaale. Me teeme toetusavalduse, et agressiivne käitumine ja sõda on õige ja ainuvõimalik tee mõistlikult oma impeeriumi suurendada.

võtame vaenlaselt või oma vastaselt või oma konkurendilt tükikese maad ära. Jaa, vingutakse, kasutatakse meie suhtes teatud majanduslikke repressioone, me kannatame 10, 20, 50 aastat, aga ikkagi nad tulevad pärast meie juurde, müts käes, paluvad almust ja annavad meile selle maa ära. Sellega me

Küsimuste käigus on kindlasti võimalik veel vastata. Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja!

need sõnad, laused: ma kujutan ette, et nad on seal taga. Näed, seal istub meil Marko, sõber, kolleeg. Tema taskus võib-olla. Võib-olla tema laua sahtlis. Sealt võiks selle vastuse leida.

selle lepingu alla kirjutas, siis nädal aega hiljem algasid Ukraina sündmused: Krimm ja nii edasi. Ja nüüd, kui kolleeg Mihkelson kohtus 7. veebruaril kolleeg Slutski ja teiste Vene parlamendi kolleegidega, kes tahtsid ratifitseerida sedasama piirilepingut, läks kaks ja pool nädalat mööda ja algas uus laine Ukrainas. Minu küsimus on, et mis siis toimub. Kas Reformierakonna lugupeetud poliitikud ei tea, mida partnerid kohe-kohe plaanivad? Nad

koostööleping Putini parteiga, siis ka teisel koalitsioonipartneril võivad olla sellised kokkulepped, mida me ei tea. Igal juhul, nagu ma ütlesin, väliskomisjonis oli väga selgelt näha, et nendel on hirm: me ei tohi seda allkirja juba sellepärast ära võtta, et sellega me ärritame. Ärritame keda? Võib-olla partnerit. Nii et seal võivad olla seosed, aga ma ei saa seda kinnitada. Marko võib-olla tuleb ka siia rääkima, võib-olla ta siis selgitab täpsemalt, kui tugevad need seosed on. Sealt saab võib-olla täpsema vastuse. Eerik-Niiles Kross, Hea Paul, annaksin sulle võimaluse mälu värskendada. Ma ei ole kindlasti öelnud komisjonis midagi sellist, et Venemaad ei tohi ärritada.

täiesti konkreetne samm. Eesti on seda tunnustanud, tunnistanud ja sõlminud uue kokkuleppe pärast seda. Nii et ta on selle sammu omaks võtnud. Ma muidugi tahan märkida veel seda, et

Kui viidatakse sellele, et Viini konventsioon ei sisalda vastavaid tööriistu, siis mina olen Viini konventsiooni vaadates kohanud seal väga erinevaid

neli Jaapani saart, mida Jaapan kutsub Põhjaterritooriumiks ja mis on sisuliselt neli Kuriili saarestiku lõunapoolsemat saart. Ja Jaapan pole seetõttu siiamaani sõlminud ei piirilepingut ega isegi rahulepingut Venemaaga ja on väga kannatlikult oodanud. Kuidas sa hindad Jaapani positsiooni? On see olnud õige, õigustatud, moraalne? Väärib see eeskuju? Mis on sinu hinnang? Aitäh, Leo! See on iseenesest väga huvitav küsimus ja siin võib seda väga pikalt arutada. Eesti ja Jaapan on väga erinevates olukordades. Jaapani puhul, jah, juriidiliselt on kõik õige, selles mõttes ma ei pidanud silmas rahvusvahelist õigust, et need saared on okupeeritud seadusevastaselt. Venemaa on ise märkinud seda, et see on sõja tulemus, need on tasuks võetud ja tal on selleks just nagu legaalne õigus, kuna ta võitis sõja. Ta väidab seda Jaapani puhul. Nagu ma ütlesin, rahvusvaheline õigus seda sellisena küll ei näe. Aga see on ainult asja üks külg. Teine külg on see, mis on toimunud Eestiga. Eestilt on rebitud tükk ära nii, et Eesti ei ole Venemaaga sõdinud. 1940. ja 1944. aastal Eesti riik ei astunud Venemaaga sõtta. Venemaa ei vallutanud meid tagasi, vaid ta lihtsalt okupeeris meid. Ja meilt tükkide ärarebimine – sellele ei ole mitte ühtegi kehtivat kriitilist lähenemisviisi olemas. See on täiesti ebaseaduslik.

Seetõttu on väga loogiline, et siin tuleks ka see allkiri tagasi kutsuda, nagu eelnõu ette näeb. Aga ma tahaksin, hea Paul, sinu käest saada pikemat analüüsi, sest on ju meie hulgas ka neid, kes ei tule täna hääletama. Võib-olla mõni tegelinski hääletab ka vastu. Mis võiks olla nende motiivid, miks nad sellisel viisil käituvad? Sest kui on mingid rahvakogunemised, siis taovad kõik endale vastu rindu: oi, milline Eesti Vabariigi patrioot ma olen! põhjalikumat analüüsi, teades sinu oskusi, miks need isikud käituvad just nii, et nad ei hääleta või hääletavad vastu. Aitäh sulle, Kalle! Nagu ma ütlesin, meie ühiskonnas väga pikka aega tagasi hakanud levima kapitulantlikud meeleolud. See on üks vastus. On tõepoolest eksisteerimas hirm.

Mis te nüüd teete selle Petserimaaga ja Ingerimaaga? See on ebaseaduslik, me oleme ju lepingule alla kirjutanud. Neid motiive on väga erinevaid. Kuid punkt üks, nagu ma ütlesin: kõigepealt, hirm on alusetu. Teiseks, seaduslikud alused on kõik olemas. Kolmandaks, nagu ma ütlesin ka, et kui Venemaa, kes on samamoodi tegelikult seotud Viini konventsiooniga, on leidnud lahendustee ja meie oleme ka ise tunnustanud seda lahendusteed, siis on selleks õiguslikud alused olemas. Ja neljandaks:

kuidas sellega just nimelt põhiseadust rikutakse.Ehk siis tegelikult kõik need argumendid on ümberlükatavad, hirmud on ümberlükatavad. Ja mis on kõige tähtsam?

signaal rahvale ja maale ja rahvusvahelisele üldsusele, ning teine väga oluline moment, nagu ma ütlesin, on selle momentumi ärakasutamine, mis meil praegu on. Kui mõni aeg läheb mööda, siis on võimalik, et meil seda situatsiooni enam ei teki. Praegu on see olemas, me [saame] näidata oma sirgeselgsust ja ausust. Martin Helme, palun! Riigikogu ei tohikski nagu valitsusele selle välislepingu allkirja kohta midagi ütelda, sest see rikub võimude lahususe printsiipi. Ma olen olnud tipp-poliitikas natuke vähem kui kümme aastat – Riigikogus ja valitsuses – ja midagi riigiõigusest ja riigi toimimisest ma tean. Mina aru ei saa, kuidas see võimude lahususe printsiipi rikub. rikub. Eilses debatis sa omalt poolt ütlesid, et sa samuti ei saa aru, kuidas see rikub võimude lahususe printsiipi, kui parlament ehk seadusandlik kogu, valitsuse ülemus, tegelikult ütleb valitsusele, et selle lepinguga me sisuliselt edasi ei lähe. Kõik need

mis näevad ette need instrumendid, mis õiguslikult pooltel on, ja seal need instrumendid on olemas. Väide, justnagu parlament oma seadusandlikku rolli täites rikuks võimude lahususe printsiipi, on täiesti alusetu.

oli siin eelmisel nädalal Venemaa tegevuse genotsiidiks kuulutamise eelnõu, millele saal üsna üksmeelse heakskiidu andis. Sellele eelnes allkirjade kogumine, aga see allkirjade kogumine oli väga halvasti läbi viidud. Nii mõnelgi inimesel, kaasa arvatud minul, jäi allkirja andmata. Siis puhkes kohe ajakirjanduses nõiajaht, et näed, kus mõned Putini käsilased ei andnud oma allkirja. Nüüd me näeme, et saal on praktiliselt tühi, kui otsustamisel on väga selge solidaarsusavaldus Ukrainale seoses sellega, et me ei tunnista ega tunnusta Venemaa okupatsioonitegevust meie Tartu rahu järgsetel aladel. See on väga selge solidaarsusavaldus Ukrainale. Ja need, kes on ajanud seda piirilepingut, kes tõenäoliselt – mul ei ole selles erilist kahtlust – on ennast maha müünud väga erinevate riikide luureteenistustele, on kõik siit saalist kadunud. Mis sa arvad selle kohta? Aitäh sulle, Mart! See on täiesti õige, ma olen sinuga nõus. Ja ma veelgi enam: ma ütlen, et eile ma näitavas meedias vaatasin sinu sõnavõttu, kus sa ütlesid, et tegemist ei ole mitte niivõrd õigusliku probleemiga, kuivõrd poliitilise sammuga, ja see on täiesti õige. Nii ta ongi tegelikult.

Anti Poolamets, palun! Aitäh, juhataja! Austatud ettekandja! Praegu on olukord, kus terve maailm arutab, kuidas Ukraina saaks tagasi ka Krimmi alad, okupeeritud alad Donbassis, Luhanskis. Analoogiat on küll ja küll. Ainukene suurem erinevus on ajavahe. Sisu on sama. Küsimus on selles, et kui just enne sõda käiakse kandikul pakkumas, nurumas, et teeme selle piirilepingu ära, anname selle kingituse üle, anname selle moraalse kangi ära, mis meil on agressorriigi suhtes, siis millist eeskuju me Ukrainale anname. Mäletame, et kes Ameerika Häält kuulasid ühikatoas ja hommikul-õhtul kuulsid, et Eesti Vabariik on järjepidev ja me võidame niikuinii. Seda me kuulsime ja see innustas meid. Kuidas meie siis Ukrainale võitlushoogu anname sellise defetismiga? Mida me neile ütleme, kui me ise kohe selle müügi teeme? Aitäh sulle, Anti! Nii me ütlemegi. Me ütleme täpselt seda, mida me praegu oma piirilepinguga, uue piirilepinguga ütleksime. Head Venemaa impeeriumi ehitajad! Kannatage 60 aastat, siis me tuleme ja anname ise teile Krimmi kandikul omaenda käega. Seda me ütleme siis. Jaak Valge, palun! Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Venemaa rahvaloenduse põhjal elab neil Tartu rahulepingu järgi Eestile kuuluvatel aladel 30 000 inimese

Nüüd, 1918. aasta iseseisvusmanifestis kõigile Eestimaa rahvastele deklareeriti, et Eesti-Vene piiri lõplik kindlaksmääramine peaks sündima rahvahääletuse teel. Kuidas suhtuda praegu sellesse? Ideaalis võiks ka praegu toimuda rahvahääletus ja loomulikult saaksid seal hääletada ainult [omaaegsete] Eesti Vabariigi kodanike õigusjärglased. Kuidas sellesse praegu suhtuda? Tegelikult positiivselt suhtun, ütleks lühidalt. Aga lähen jälle tagasi Põhiseaduse Assamblee tegevuse juurde 1992. aastal, kui toimusid need väga tulised arutelud meie põhiseaduse üle,

1938. aasta põhiseaduses ei olnud Tartu rahulepingut otseselt kirjas. Küll aga oli kirjas, et Eesti maa-ala on lahutamatu tervik ning et riigipiire võib muuta ainult põhiseaduse muutmiseks ettenähtud korras ja rahvahääletusega.

[alustades] läksid tahapoole, kuni lõpuks taheti viia viide Tartu rahulepingule üleüldse ära rakendusaktidesse. Siin oli väga oluline see, et praktiliselt kõik ma ütlen, et absoluutselt kõik – juristid olid ühel järeldusel, et kui Tartu rahuleping saab põhiseadusesse sisse kirjutatud, siis sellega tsementeeritaks olukord, kus ei ole võimalik piiri muuta ilma põhiseadust muutmata. Sellele seisukohale ühtegi juriidilist vastuväidet ei olnudki.

tõi viimasel arutelupäeval välja selle probleemi, miks on halb, kui Tartu rahuleping saab põhiseadusesse sisse kirjutatud. Ta võttis kokku kogu selle arutelu ja see kõlas niimoodi.

puhtjuriidilise iseloomuga. Väidetavasti juhul, kui selline tekst on põhiseaduse tekstis sees, et Eesti piir on määratud Tartu rahulepinguga, siis ei ole võimalik pidada läbirääkimisigi piiriküsimustes Venemaaga enne, kui põhiseaduse tekst on muudetud. Enne, kui see Riigiametnikud, kes alustavad läbirääkimisi, rääkimata lepingute sõlmimisest, eksivad põhiseaduse vastu ja tegelevad kuritegevusega. See oli siis kokkuvõte. Veelgi enam. Ma toon ühe teise näite.

Ja Jüri Raidla juhitud eksperdigrupi arvamus oli selline: 2. veebruaril 1920. aastal Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel sõlmitud Tartu rahulepingut võib täiesti täiesti õigustatult pidada Eesti riikluse seisukohalt määrava tähtsusega dokumendiks ja mõistetav on ka taotlus selles sisalduvad põhimõtted üle kanda rahvuslikku põhiseadusse, eksperdid on üksmeelsel seisukohal, et Tartu rahuleping on kehtiv dokument ning Eesti Vabariigi ja Venemaa vahelistel läbirääkimistel tuleb küll sellest lähtuda, sealhulgas ka piiridest, mis selle lepinguga on määratud, kuid samas me peame täiesti võimatuks Eesti riigipiiri põhiseaduslikku määratlemist Tartu rahulepingu alusel põhiseaduses. Miks? Jälle on toodud välja viis erinevat põhjust. Loen ette esimese põhjuse: kui Eesti piirid tsementeeritakse põhiseaduslikult Tartu rahulepinguga, võetakse nii praegustelt kui ka tulevastelt läbirääkimisi pidavatelt isikutelt ära juriidilised volitused üldse pidada kõnelusi piiriküsimustes. Jäetakse vaid õigus esitada ultimatiivseid nõudmisi

selle otsuse hääletamist Tõnu Anton küsis inimeste käest, et ei tekiks mingeid kahtlusi: kas tõesti tõesti piiriläbirääkimiste pidamine on siis võimalik või mitte? Põhiseaduse Assamblee inimesed on ikkagi saanud aru – nüüd me ei räägi enam õiguslikust lähenemisest, vaid arusaamisest –, et läbirääkimisi on ikkagi võimalik pidada. Et teeme niimoodi, et hääletame ka seda eksperdiarvamust või seda küsimust, kas Tartu rahuleping saab põhiseadusse kirjutatud. Ja juhul, kui saab sisse kirjutatud Tartu rahuleping, siis me siiski lubame läbirääkimisi, me ei nimeta siis neid isikuid kurjategijateks. See oli asja point ja sellises teadmises ka hääletati. Niisiis sai Tartu rahuleping sisse ja siit tuleb üksainus järeldus. See Antoni seisukoht ei olnud muidugi juriidiline, aga tuleb teha üksainus selge järeldus: sellega sooviti maha võtta

ja nagu ilmselt saab aru ka rahvusvaheline juristkond. Ja sellega siis tekkiski selline arusaam, kuhu me ka jõudnud oleme, ja üks põhjusi, mis võimaldas tõepoolest pidada läbirääkimisi. Aga ma rõhutan veel kord: ei Põhiseaduse Assamblee otsustest, tehtud analüüsist antud selgitusest ei lähtu, et oleks võimalik ratifitseerida leping Venemaaga ilma põhiseadust muutmata. 1990. aastate lõpul, kui ma olin piirivalves selle piirkonna ülem, kui hakati seda süsteemi looma ja arutama, siis üks põhjendus oli poliitikute ja juristide poolt, kes täitsid seda ülesannet, et meil ei ole võimalik idapiiri tähistada, ilma et ta oleks lepingupõhine piir, sest kontrolljoonele

See oli nagu üks põhjendus. Ja tänaseks on elu näidanud, et kontrolljoonele annab kõike teha, annab ka tarasid ehitada ja kõik arvestavad seda, et see ongi piir, täidab piirifunktsiooni. (Juhataja helistab

siis võiks öelda, et jah, nad on agendid kohe kindlasti. Sellepärast et kõiki, kes kuidagiviisi on seotud välismaa mõjutuste või välismaa rahaga, toetades välismaa

need inimesed, kes seda eelnõu ei toeta, ikkagi annavad väga selge signaali meie enda rahvale, et põhiseaduses määratletud ja vabaduses kätte saadud tulemused ei ole vajalikud, neid on vaja revideerida, Tartu rahulepingut on vaja muuta, Tartu rahulepingu tingimusi on vaja muuta, põhiseadust on vaja muuta ja me peaksime ikkagi kingituse tegema Venemaale sellesama 5,2% territooriumi ulatuses.

Ruuben Kaalep, palun! Aitäh, juhataja! Hea ettekandja! Kui võtta arvesse, et me oleme Riigikogu poolt kuulutanud genotsiidiks Venemaa tegevuse Ukrainas, siis ühtlasi tuleb tunnistada, et see ei ole kindlasti kaugeltki esimene kord, kui Venemaa Föderatsiooni tegevus on suunatud oma territooriumil või teistel territooriumidel, vallutatud territooriumidel elavate rahvuste hävitamisele kultuuriliste meetmetega või jõhkra šovinistliku imperialismi survega. Ja nende rahvaste hulgas on selgelt ka vadjalased, isurid, setod, kelle ajalooline asuala jääb suures osas Tartu rahu kohaselt Eesti piiridesse. Kas soov sõlmida piirileping, mis kingib nende rahvaste ajaloolise asuala genotsiidi toime panevale riigile

andmeid, et see genotsiid on juba ellu viidud ja võimalik, et nende põlisrahvaste esindajaid nendel territooriumidel ei ole enam või on neid nii vähe, et ei saa rääkida enam rahvast. Ma arvan, et see genotsiid on läbi viidud.

Ja me oleme väga tublilt seisnud teiste riikide territoriaalse terviklikkuse eest nii Gruusias kui ka Ukrainas. Krimmi annekteerimise ja okupeerimise oleme teravalt hukka mõistnud, aga samal ajal on meil jõude, kes soovivad Eesti riigi täpselt samamoodi annekteeritud alasid ära anda ja kes täna väidavad, et et selle deklaratsiooni tegemine, allkirja äravõtmine, tagasivõtmine piirilepingult on provokatsioon. Selle loogika järgi on provokatsioon ka Gruusia vastuhakkamine Vene agressioonile, ukrainlaste vabadusvõitlus enda riigi seismise ja territooriumi taastamise

ja ma võin öelda, et väliskomisjoni istungil, kus ma viibisin seda eelnõu tutvustades, öeldi mitu korda välja, et tegemist on provokatsiooniga, kui me sellega edasi läheme. Nii et see hirm provokatsiooni ees on, istub meil teatud poliitikute poliitiliste skeemide sees. Kahjuks see nii on. Alguse on see saanud ikkagi sellest: ma rõhutan, et kurja juur on tegelikult ju Tarand. Peaminister Tarand, kes selle hambapasta tuubist välja pigistas. Väga raske on seda sisse tagasi saada, peaaegu võimatu, nagu me näeme. Kui valitsusjuht oli juba välja öelnud sellised sõnad, et me ei ole asjast huvitatud, ja terve riigi masinavärk peale seda on aastaid järginud seda instruktsiooni, siis on ka arusaadav, mispärast see mõnede poliitikute geenides on. Nad kaitsevad seda loomulikult viimse veretilgani, sellepärast et neile tundub, et see võib olla õige. Aga ma rõhutan: see on vale. See on häbiväärne, see on kapitulantlik. Aitäh

Soomlased arutavad tänasel päeval tõsimeeli seda, et Ahvenamaad puudutavatelt lepingutelt tuleb Soome allkiri tagasi võtta ja Ahvenamaa uuesti militariseerida. Seda räägitakse Eduskunnas. Aga Ukraina sõjaväeluure ülem kindral Budanov andis ühe usutluse, kus ta arutleb Venemaa tuleviku üle. Ta ütleb, et Venemaa võib sõjast väljuda kahel moel. Esiteks, ta säilitab oma näo, öeldes, et Venemaa ei olnud initsiaator, ja süüdistab mingit hullumeelset väikest kääbust, kes sõja tekitas. Kuid ta on nõus tegema territoriaalseid mööndusi. Ta mõtleb okupeeritud Preisimaad ja Kuriili saari. Või siis Venemaa laguneb mitmeks tükiks. Kui need allkirjad meil ilusasti lepingul edasi seisavad, siis millised šansid mõlema stsenaariumi puhul oleksid Eestil need okupeeritud alad tagasi saada? Aitäh, Aitäh sulle, hea kolleeg! Ma olen ise, võiks öelda, 99,99% veendunud, et kogu see rassistlik kampaania, sõda Ukrainas lõpeb sellega, et Venemaa laguneb. Mina olen elanud selles veendumuses, selles teadmises ja usus.

Teine variant on tõepoolest selline situatsioon lõpetada. Ja mis on meie otsuse eelnõu ainukene ja kõige olulisem sisu: Eesti Vabariigi lahtisidumine lõplikult sellest lepingust. Ja loomulikult see tähendab teistpidi seda, et kui tekib tõepoolest õiguslik vajadus midagi hakata täpsustama Venemaaga, siis need tingimused – lähen taas tagasi Põhiseaduse Assamblee juurde

Aga kui rääkida kapitulantlikkusest, siis mul on olemas pilt ja see on lihtsalt leitav ka teil, kuidas teie esimees Mart Helme on väga entusiastlik selle kapitulantliku lepingu allkirjastamisel esimest korda.

kontrolljoonel füüsilise takistuse loomisega, mis on meie üldine [vajadus], meie riigi ootus selles olukorras, kui [on olnud] oodata põgenikekriisi. Nii et tegemist on sellise sammuga.

Head kolleegid, selle küsimuse arutamisel on meil igaühel üks küsimus ühele ettekandjale. See ei ole praegu läbirääkimiste voor. Läheme edasi. Helle-Moonika Helme, palun!

Ukrainat. Ukrainat aidates me toetame seda põhimõtet, et Krimm ja Ida-Ukraina on jätkuvalt ja jäägitult kõigest hoolimata Ukraina osa. osa. Ma küsin uuesti: kas need inimesed, Riigikogu saadikud, kes täna jätavad hääletamata või hääletavad vastu ehk siis ei toeta Eesti Vabariigi Tartu rahu järgse territoriaalse terviklikkuse säilimist praeguses olukorras, kus Venemaa on rikkunud Ukraina territoriaalse terviklikkuse printsiipi juba aastast 2014, kas nad tegelikult pigem toetavad praegu Venemaa tegevust Ukrainas ja varjavad seda Ukraina lippu rinnas kandes? Suur

Mis on teie protseduuriline küsimus, Mart Helme? Minu teada, kui mainitakse kellegi nime, on tal võimalus vasturepliigiks. Ja antud juhul vasturepliik seisneb selles, et 1997. aastal, kui me parafeerisime,

ja kõik teised, kes te soovite protseduurilisi küsimusi küsida! Esiteks, veel kord, protseduuriline on ette nähtud istungi läbiviimise korra kohta. Kui te oleksite küsinud, kas teil on õigus vasturepliigiks, ma oleksin teile vastanud: vasturepliigi võimalus on läbirääkimiste käigus. Kui läbirääkimiste käigus mõnda Riigikogu liiget nimetatakse, siis on võimalik tal tõepoolest vasturepliik kohapealt öelda,

on? Härra juhataja, ma just, vastupidi, jätan ütlemata selle, et tegelikult ju keegi ei ratifitseeri seda lepingut. See on tühi töö. Aga küsimus on mul selle kohta, kas Mart Helme ikkagi võib protseduurilise küsimuse sildi

protseduuriliste küsimuste sildi all vaidlusi, läbirääkimisi või midagi muud taolist. Selleks on oma vorm olemas: selleks on läbirääkimised, sõnavõtt kohapealt, vasturepliik. Need on kodukorras toodud.

Te olete osalenud selle eelnõu kaitsmisel erinevates aruteludes. Kas te olete aru saanud, millest tuleneb tänase koalitsiooni palav armastus selle piirilepingu vastu? Miks nad seda nii kangesti tahavad?

Helme ikkagi suursaadik. Ta ei olnud mitte peaminister, välisminister ega [üldse] valitsuses otsustaja. Tema pidi tegema täpselt seda, milline oli tollal antud suunis. Ja see suunis oli väga lihtne. Meil oli ees NATO-sse liikumine, meil oli ees Euroopa Liitu liikumine ja need sammud, mis tema tookord tegi, olid

huvitava eelnõu menetlusest. Väliskomisjon arutas seda otsuse eelnõu kahel korral, 12. aprillil ja 19. aprillil. Sisuline arutelu toimus

ja rääkis meile laias laastus umbes sedasama, mida ta täna siit puldist pikalt rääkis.

Ma seda sisuarutelu pikalt ei kordaks, aga märgin ära, et nende õigusekspertide seisukoht selle eelnõu suhtes oli selline, et kuna ei rahvusvaheline praktika ega ka Eesti õigus ei tunne sellist protseduuri nagu rahvusvaheliselt lepingult allkirja tagasivõtmine, siis on keeruline on keeruline mõista, mis oleks sellise otsuse vastuvõtmisel selle tegelik õiguslik mõju. Vabariigi Valitsus ei saa teha

See teema oli ka siin arutlusel, kas allkirja saab tagasi võtta või mitte. Puustusmaa ütles, et rahvusvahelises õiguses tuleb käituda nii, nagu partner käitub.

Ma ei taha väga pikalt kommenteerida seda, mida Putin tegi või ei teinud, aga õiguslikult ta tegelikult ei võtnud allkirja tagasi, sest ka tema ei saa seda teha. See oli puhas siseriiklik kommunikatsioon, mida on suurel määral ka see tänane eelnõu. Rahvusvahelises õiguses ei tule käituda nii, nagu partner käitub, kui partner rahvusvahelist õigust rikub. Rahvusvahelises õiguses tuleb käituda nii, nagu rahvusvaheline õigus ette näeb. Ja see on alati olnud Eesti positsioon.

12. aprillil sisuarutelu oli suhteliselt pikk. Peale eelnõu esitajate keegi väliskomisjoni liikmetest seda ei toetanud ja esitati mitmeid küsimusi

aastal 1939. Aga ma ei taha siin pikka õigusfilosoofilisse ja ajaloolisse debatti laskuda. Selle 12. aprilli arutelu käigus

sellisel kujul see eelnõu teeb õiguslikult ettepaneku millekski, mida õiguslikult teha ei saa. Tehti ettepanek ka teksti vastavalt muuta, sest selge see, piirilepingu üle debati pidamine on tervitatav. Samas me oleme mitmes Riigikogu koosseisus ja mitme valitsuse puhul alati jõudnud seisukohale, et Eesti Vabariigi valitsusel ja Riigikogul on vastavalt seadusele õigus pidada piiriläbirääkimisi ja sõlmida uusi piirilepinguid, nii nagu üks suveräänne riik seda teha saab.

kinnitamisel: kas on vaja 51 poolthäält või on vaja lihthäälteenamust selle otsuse vastuvõtmiseks. Ja selles vaidluses ka komisjon

täiskogu ette ja viia läbi lõpphääletus. Siin me nüüd sellega oleme. Aitäh! Küsimusi ei paista. Siiski, Jürgen Ligi, palun!

Mart Helme on öelnud venelastele suursaadikuna, et Eesti pool ei pea otstarbekaks nõuda piirilepingus Tartu rahu mainimist, kuna see on tupiktee ja niimoodi ei jõua me kunagi lepingu allkirjastamiseni. Ja leping on muidugi selle kapitulantliku piiri kohta.

ka nende arutelude käigus korduvalt tõdetud, et praeguses olukorras Eesti kindlasti ei saaks seda lepingut ratifitseerida ja ei kavatse seda teha. Tegelikult ongi siin just nimelt Riigikogu roll. Valitsus on oma töö teinud – mitte see valitsus, vaid eelmised valitsused. Ja praegu õiguslikus mõttes meil see allkiri on antud, Eesti Vabariigil on antud. Seda tagasi võtta ei saa. Leping samas ei kehti. Kui Eesti Vabariik läbi oma valitud esindajate mitte sellesse lepingusse minna, siis seda saab teha sellisel moel, et ratifitseerimise eelnõu, kui see peaks kunagi siia saali tulema, tuleb tagasi lükata. Selleks on meil kõigil mandaat ja me võime seda teha. Nii saab sellest lepingust välja. Teine võimalus sellest lepingust kuidagimoodi väljuda või seda muuta on teatada Vene poolele, et me soovime

Sellist otsuse eelnõu ei ole seni keegi esitanud. Paul Puustusmaa, palun! Suur aitäh! Hea Eerik, kas sa võid mulle vastata, miks komisjon hakkas arutama seda küsimust, kas siin peaks olema poolthäälte enamus või koosseisu häälteenamus? Meil on olemas kehtiv Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadus, mis ütleb ära need tingimused, millal on poolthäälte enamus ja millal on lihtne või koosseisu häälteenamus. Miks komisjon hakkas arutama seaduse rakendamise küsimust?

mälu järgi ütlen, veebruarist alates hakanud kehtima praktika, et juhatus, kes saadab mingisse komisjoni eelnõu, mille

ülesannet valitsusele anda. Minu arvates ei saa. Aga proovime lähtuda eelnõu esitajate mõttest, mis on ühe rahvusvahelise lepingu, ühe korra juba Riigikogus ratifitseeritud lepingu ja Vabariigi Valitsuse poolt, Eesti Vabariigi poolt allkirjastatud lepingu muutmine. Eesti õigusruumis tähendab see seda, et selline leping igal juhul vajab Riigikogu kahekolmandikulist häälteenamust. Nii et tegelikult oleks loogiline, et see otsus ei vaja mitte vähemalt 51 poolthäält, vaid 68.

see on sealt ministeeriumi vaikuses kadunud, siis ministeeriumis on keegi käitunud Riigikogu tahte vastaselt. Ja minu küsimus ongi: kas see dokument on siis

Ma proovin nüüd küsimusest aru saada ... Aga ma pigem seletan. Viide Tartu rahule lisati esimesel korral, kui

Mäletatavasti ratifitseeriti see leping Eesti Riigikogus, jäeti ratifitseerimata Venemaa Föderatsiooni Riigiduumas. Pärast seda algasid mitu aastat hiljem uued läbirääkimised, uued konsultatsioonid, mis Viini konventsiooni järgi on võimalik. Nii et see ratifitseerimisseadus, mis tol ajal tehti, on endiselt kehtiv, kindlasti olemas.

Teisel korral on üks lugemine siin toimunud. Tollases ratifitseerimisseaduse eelnõus, mida ei ole vastu võetud, minu mälu järgi seda

Kui kunagi peaks tulema kolmandat korda siia saali ratifitseerimisele see leping või tuleb mõni teine leping, siis võib selle sinna kindlasti lisada, kui ei ole juba lisatud.

Austatud eesistuja! Head kolleegid! Te olete kindlasti kõik näinud seda raamatut, artiklite kogumikku, mis kingiti kaks aastat tagasi Eesti Vabariigi ja ja Vene Föderatsiooni vahel sõlmitud Tartu rahulepingu 100. aastapäeval. Ma loodan, et te olete seda ka lugenud. Siin on ka minu artikkel, mis on täiesti igavikuline oma sisult, ja seetõttu esmalt loen ma selle teile 1991. aastal taasiseseisvusime Eesti Vabariigi õigusjärglasena ja enamus maailma riike tunnustas Eestit kõigis tema tunnustes, kaasa arvatud Tartu rahulepinguga määratud piirides, on täna toimivaks piiriks nn ajutine kontrolljoon. Venemaa on rahvusvahelist õigust eirates annekteerinud Saaremaa suuruse tüki Eesti territooriumist Narva jõe taga ja Petserimaal ning keeldub tunnustamast Tartu rahu kehtivust.Õigusteadlane Enn Sarv on öelnud: "Tartu rahulepingu tähtsus avaldub eriti selles, et ta on proovikivi Vene tuleviku ennustamiseks. Kui Vene on Tartu rahulepingut uuesti tunnustanud, siis – ja alles siis –, võime öelda, et Venemaast võib hakata lõpuks ometi demokraatiana asja saama." Senikaua peab Eesti ise Venemaalt nõudma vankumatult Tartu rahulepingu tunnustamist. Kui alguses püsis meie välispoliitika just nende põhimõtete juures ja läbirääkimistele Venemaaga mindi okupeeritud ja annekteeritud Setomaa ja Narva jõe taguste alade tagasisaamise nõudega, siis varsti, 1994. aastal, toimus Eesti poliitilises diskursuses nihe. Suhetes Venemaaga hakati rääkima "uuest idapoliitikast" ja "positiivsest hõlmamisest". Uus poliitika sai alguse eeskätt Lennart Meri initsiatiivil ja realiseerus nn juulilepetes, millega jäeti Eestisse kakskümmend tuhat nõukogude ohvitserist "sõjaväepensionäri" koos peredega, kokku ca sada tuhat inimest, kelle lahkumise kohta oli president Arnold Rüütlil president Jeltsiniga suuline kokkulepe juba tehtud. Loobuti erinevalt Lätist ja Leedust okupatsioonikahjude kompenseerimise nõudest ja Tartu rahuga määratud piiri taotlemisest. Aluseks võeti Eesti NSV piirijoon ja läbirääkimisprotsess salastati. Kokkuvõttes asuti legaliseerima rahvusvahelise õiguse vastast olukorda ja okupatsiooni, kuigi meid toetas rahvusvaheline õigus ja maailma avalikkus. Eesti rahvas sai uue piirilepinguga tutvuda alles peale selle esmakordset allakirjutamist [Urmas] Paeti poolt Moskvas 2005. aastal. Selgus, et toimunut ei olegi võimalik nimetada läbirääkimisteks, sest lõpptekstis polnud enam ühtegi algset Eesti-poolset tingimust.

ja viis lõpule selle, mille Stalin kunagi alustas. "Eesti oli valmis rahu ajal vabatahtlikult ja tasuta loobuma kõigist oma õigustest, osast riigi territooriumist ning soovis seadustada ebaseadusliku piiri. See on pretsedenditu!" [Samas] on piirivaidlusi Venemaaga enam kui kümnel riigil, kaasa arvatud USA ja Jaapanist rääkimata. "Toona jäi asi toppama Riigikogu poolt lepingu ratifitseerimisseaduse preambulasse (mitte piirilepingusse) lisatud viite tõttu Tartu rahule. Kremlile see ei meeldinud ja ta teatas allkirja tagasivõtmisest." Sellist reaktsiooni ei osanud muidugi meie loovutuspoliitikud oodata. "Peale seda püüti olukorda "lahendada" Tartu rahulepingule viitamisest loobumisega, kuid erinevalt Eestist pole Vene Duuma uue lepingu esimest lugemist teinud." teinud." Me oleme teinud seda mitu korda. Õnneks on läinud need kõik prügikasti koosseisu vahetusega. Kui 2005. aastal põhjendati lepingu vajalikkust valega, et selleta ei saa Eesti Euroopa Liitu ega NATO-sse – saime –, siis täna ei püütagi seda põhjendada. Räägitakse ainult headest suhetest ja jumal teab millest, vajadusest asi lõpule viia. Aga kas Läti, kes 2007 sõlmis lepingu, loobus enda Abrenest? Kas nende suhted on kuidagi paremad? Ei ole! Head suhted Kremliga, võti selleks asub vaid nende käes ja sõltub nende tahtest. tahtest. "Eesti järjekordne järeleandmine ei muuda midagi, teeb meid vaid maailma silmis naeruväärseks. Agressorile kingitusi ei tehta. Eriti absurdne on see peale Gruusia sõda, Ukraina ründamist ja Krimmi annekteerimist." Rohkem ma siit edasi ei loe. Teil kõigil on võimalus seda lugeda, aga ma olen kahe käega siiamaani selle taga, mis siia on kirjutatud. Ja nüüd ma räägiksin natukene tänasest olukorrast. Me oleme siin kuulnud, justkui ei olekski Riigikogu teatud erakondadel – ma võin nad ette lugeda: Reformierakond eeskätt, sotsid ja Keskerakond – vähimatki soovi piirilepingut sõlmida. Aga see ei vasta tõele. Me mäletame kõik väga hästi, kuidas Reformierakonna välisminister Marina Kaljulaid lausa valetas meile siin, et mingisugust okupatsiooni ei olegi, Petserimaa ja Narva-tagused alad ei ole okupeeritud. Ma ei tea, mis ime läbi see küll Venemaa kätte sattus.

Nii et see tahe tegelikult on. Miks muidu keeldutakse deklareerimast, et me võtame allkirja sellelt piirileppelt tagasi, me ei lähe sellega enam edasi, selle koht on prügikastis? Põhjus ongi ainult selles, et ühel heal hetkel [tahetakse] see loovutuslik ja äraandlik piirileping ikkagi ära teha. Öeldakse, et me ei saa allkirja tagasi võtta. Juriidiliselt tõesti, aga me saame deklareerida, valitsus saab Riigikogu otsuse põhjal deklareerida, et me ei lähe sellega edasi, võtame allkirja tagasi, lepe läheb prügikasti.

räägime Gruusiale ja eriti Ukrainale, et oodake, oodake natuke, mõnekümne aasta pärast saate Venemaale okupeeritud, annekteeritud alad ära kinkida, ja kõik on okei. Millist eeskuju me anname sellega? Kas te mõtlete

kas te ütlete ka ukrainlastele, kui nad võitlevad enda territoriaalse terviklikkuse eest, et tegemist on provokatsiooniga? Sellised jutud on kasulikud ainult Kremlile, mitte Eestile, ja kes sellega välja tulevad, vajuge või maa alla!

Raiuge või tükkideks, see tükk, kuhu külge suu jääb, ütleb: Eesti piir on Tartu rahulepinguga paika pandud. Selles kõrgkoolis, kus mina kõrghariduse sain, õpetati mind olema ja elama nii, et siin ma olen ja teisiti ma ei saa. saa. Tartu rahuleping ja Eesti piir Tartu rahulepingu järgselt on minu poliitiline kreedo. Seda rääkisin mina Jõgevamaal ja Tartumaal ringi käies, kui Riigikokku kandideerisin. Ja ma olen siiani tänulik nendele inimestele, kes andsid hääle minu poolt. Ma sain üle ootuste palju hääli. Siin saalis ma olen korduvalt näinud inimesi siia pulti tulemas ja ütlemas, et tegelikult ma ei kavatsenud täna siia üldse tulla. Mina tahan öelda, et tegelikult ma kavatsesin täna siia pulti tulla. Aga fraktsioon jõudis ette ja tegi ettepaneku, et mina kõneleksin täna fraktsiooni nimel. Nii nagu ma olen tänulik oma valijatele, kes minu siia minu poliitilise kreedo põhjal valisid, olen ma väga tänulik fraktsioonile, et mind volitati täna siia kõnelema tulema.Jah, ma arvan, et see uus leping, mis on soovitud sõlmida ja kuhu on allkiri antud, tuleks denonsseerida. Sellist lepingut ei ole vaja. Meie ütleme Isamaa poolt, et Eesti piir on paika pandud Tartu rahulepinguga, ja nii on. Mingeid uusi lepinguid sõlmida ei ole vaja. Ja võtame Jaapanist eeskuju. Ootame, kannatame. Agressor on öelnud Ukrainale: kannata ära, kullakene. Eesti rahvas ütleb, et kes kannatab, see kaua elab. Ootame ära oma õige hetke, oma õige aja!Ma ei tea, kas teile, siin saalis viibijatele, on keegi kunagi varba peale astunud või teil varba peal seisnud. Kuidas see olukord on lahenenud? Eesti riigil seistakse praegu varba peal. Kuidas see olukord laheneb? Selleks ei pea varvast ära lõikama, kui keegi su varba peal seisab.Ootame ära õige hetke! Elagu vaba Eesti! Aitäh!

ja seda mitmel põhjusel. Esimene ja kõige olulisem põhjus on see, et õigupoolest sellist eelnõu ei peakski me Riigikogus arutama, sest valitsusel ei ole võimalik ettepandut ellu viia.

võimaldama näiteks välissuhtlemisseaduse alusel, et erinevalt paljudest teistest riikidest on Eestil õigus rahvusvaheliselt antud lepingutelt, mis veel parlamendis ratifitseeritud ei ole, allkiri tagasi võtta. Siin on räägitud ka sellest, et justkui peaks lepingu denonsseerima. Lepingut ei saa denonsseerida siis, kui lepingut ei ole parlament ratifitseerides heaks kiitnud. Seetõttu on kogu see arutelu siin mõnes mõttes alusetu. Jah, ma saan aru, et ta omab sellist poliitilist külge ja tausta, aga kindlasti ei ole see kohane Eesti Vabariigile, kes

alusel võetud kohustusi täites. See on ka üks põhiline argument, põhiline liin, mis on meil nendes debattides olnud 30 aasta

Ka selles osas on 30 aasta jooksul korduvalt siingi saalis peetud debattide käigus jõutud ühisele arusaamisele. Ka õiguskantslerid – kõik, kes on Eestis selle 30 aasta jooksul olnud – on andnud ühese ja selge seisukoha: just nimelt seesama § 122 võimaldab Eesti Vabariigil oma riigipiiri määratleda Tartu rahu piiri järgselt ja [ka] rahvusvahelisi lepinguid sõlmides, kui on vajalik määratleda piirijoone uus kulgemine. Ja selle Ja selle alusel on Eesti Vabariigi erinevad valitsused, ka erinevad parlamendid tegutsenud 30 aasta jooksul järjekindlalt.

Eesti Vabariigi parlament Riigikogu ei saa edasi liikuda selle leppe ratifitseerimise suunas. Ja seda kavatsust ei ole ka Vabariigi Valitsusel. Sellist lepingut meile siia esitatud ei ole, et me seda siin saalis menetleda saaks. Ka selles küsimuses puudub ju praegu asjakohane vaidlus, kui me mõtleme, miks me peaksime seda küsimust siin sisuliselt arutama. Ja võib-olla veel üks aspekt, mis on siin esile toodud. See on mälukild

oma väike tuumarelv just nimelt rahvusvaheline õigus, rahvusvahelisest õigusest kinnipidamine, selle alusel käitumine, selle alusel oma partnerite ja liitlaste silmis usaldusväärne ja

võiks tekitada küsimusi, kuidas me saaksime piirilepingut käsitleda ajal, kui toimub kusagil mõne riigi territoriaalse terviklikkuse lõhkumine

oma eelolevaid tööaastaid Moskvas kirjeldades, et tema kõige tähtsamaks ülesandeks saadikuna saab võimalikult kiiresti Eesti ja Venemaa vahelise piiri lepingu läbirääkimine ja sõlmimine, sest see on Eestile väga oluline. lihtsalt tuletan meelde, et täpselt samal ajal, kui Mart Helme sellest rääkis, käis sõda Tšetšeenias, tuhanded tšetšeenid hukkusid. Moldovas oli Transnistria Venemaa kontrolli all ja sarnaselt oli Venemaa oma imperiaalset poliitikat läbi viimas Lõuna-Kaukaasias. Kahjuks ei midagi erilist, ei midagi erinevat sellest, mida me näeme täna.Aga ma veel kord lõpetuseks rõhutan, et kindlasti tänases rahvusvahelises olukorras ei ole see küsimus aktuaalne. Riigikogu ratifitseerimismenetlust läbi ei vii ja seetõttu on antud küsimuses seisukoha võtmine asjakohatu. Reformierakond kindlasti hääletab selle ettepaneku vastu. Aitäh! Vasturepliigi soov on Mart Helmel. Palun! Aitäh! Nüüd olen mina risti ja põigiti hambus, just nagu ma oleks midagi väga kurja teinud. Ma tuletaksin siiski meelde kõigile inimestele, et aastal 1995 ei olnud rahvusvaheliselt sellist olukorda nagu praegu. Riik, mis ei pea ise kinni rahvusvahelistest lepingutest, mis on välja arvatud näiteks Euroopa Nõukogust,

ei saa olla partneriks, kellega meie peame endiselt just nagu lähtuvalt rahvusvahelisest õigusest, just nagu midagi ei oleks juhtunud, oma vahekordi korraldama. See on täiesti arusaamatu lähenemine. See ei vasta reaalsusele ja teha mind just nagu vastutavaks selle eest, et 1995. aastal ei osatud kõike seda ette näha – noh, see on lihtsalt naeruväärne. Aitäh!

Vasturepliigile vasturepliiki teha ei saa. Selleks et vasturepliiki teha, peab olema Riigikogu liiget mainitud läbirääkimiste käigus, mitte vasturepliigi käigus. Ehk siis vasturepliigile vasturepliiki teha ei saa. Nii, Nii, oleme läbirääkimised lõpetanud. Läheme hääletuse juurde. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi selle eelnõu lõpphääletus,

Head kolleegid, palun korraks tähelepanu. Enne kui me hääletuse juurde läheme, tuletan meelde, et selle eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud. Seega panen hääletusele Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele võtta tagasi allkiri 18.02. 2014. a. alla kirjutatud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vaheliselt piirilepingult" eelnõu 540. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Tulemusega poolt 28, vastu 53 ei leidnud eelnõu toetust. Meie tänane teine päevakorrapunkt on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud

Mul endal oli au 1999. aastal tollase põllumajandusministrina siin Riigikogu ees tutvustada sellist asja nagu koolipiimaprogramm,

Sellest on nüüd palju aega möödas ja koolipiimaprogrammile on juurde tulnud kooliköögiviljaprogramm ja lihtsalt selline

Ja teine asi, mis on väga tähtis ja mis on kõikvõimalikel põllumajandusteemalistel aruteludel jutuks tulnud, on see, et tegelikult ikkagi propageeritakse kodumaise, lähedal kasvatatu tarbimist,

mõnevõrra madalam, siis ikkagi eelistatakse kodumaist. Ma arvan, et koolitoidul ja koolitoidu propageerimisel on siin oluline roll. Lisaks, kui rääkida veel koolitoidust,

sellisel juhul, kui volikogu vastava otsuse teeb. On omavalitsusi, kes seda on teinud, ja neid, kes mitte. Koolitoitlustamise puhul on ka niimoodi, et on omavalitsusi, kellel on enda kokad, ja on omavalitsusi, kes on teinud hanke ja hanke võitja

et need ettevõtted, kelle puhul on nii, et nad nendest sõltumatutel põhjustel ei suuda hanget täita, siiski oleksid võimelised ka nendel uutel hangetel osalema. Need kaks punkti on

korras langetamist. Aga kui vaadata mõnevõrra pikemas perspektiivis, siis kindlasti koolitoidu teema vajab siin Riigikogus suuremat arutelu.

tooraine jõuaks meie koolidesse. Ja siin on meil tegelikult mõtteid ja meil on ka näiteid, kuidas on käitutud teistes Euroopa Liidu riikides.

Läti kogemuse kohta on meile teadaolevalt kaks analüüsi: üks, mis näitab seda, et tegelikult see ei õigustanud ennast, ja teine, mis ütleb, et see tegelikult ikkagi motiveeris rohkem köögivilja

me võime teha häid plaane, kuidas näiteks mahetoodanguga koole toita, aga paraku seda toorainet on napilt saada, kõige rohkem napib kartulit.

ja finantsautonoomia niimoodi ette, et omavalitsustele oleks tagatud normaalne tulubaas ja me ei peaks siin arutama selle üle, kas kapsa hind on tõusnud 20 senti või 30 senti?

Ka tol ajal olid Rahandusministeeriumiga arutelud, et kui haldusreformi teemad saavad ühele poole, maavalitsuste funktsioonid saavad ära jagatud, siis järgmine etapp on see, et me võtame pulkadeks lahti, mis on KOV‑i kohustused ja kuidas KOV‑i raha peab tulema.

Aivar Kokk, palun!

Aga räägiks sellest, et tegelikkuses on ju probleem ka selles, et osa omavalitsusi maksab kinni kõik kommunaalkulud ja palgad. Teised omavalitsused riigihankega tellivad omale selle teenuse. Juba seal on suur vahe, kas sul sisendkulud on toidu hinnas või mitte. Kas eelnõu tegemise ajal arutasite ka seda, kuidas seda süsteemi võrdsustada? Tegelikkuses paljud omavalitsused täna maksavad enamuse asju kinni ja toidukaubad [on

selline sügav teema, mida siin ei suuda lõpuni rääkida. Nagu ma ütlesin, omavalitsused on käitunud väga erineva mustri järgi. On tõesti need, kes on kuulutanud hanke välja, ja kõik. On neid, kes on võtnud kokad palgale ja kombineerivad mitmest osapoolest kokku ja põhimõtteliselt lapsed on toidetud.Selles

särava ja selge ettekande eest. Nagu me kõik teame, on täna meil kolm kriisi korraga: sõda Ukrainas, toiduainete hinnad ja teised hinnad on kõik lakke tõusnud. Nälga me küll ei jää, aga mure on muidugi selle pärast, et tervislik toit jõuaks iga lapse

omamaist. Ja tegelikult on see ka teadlaste poolt ära märgitud – ma usun, et see on tõene –, et oma geograafilisest areaalist pärit toiduained on kõige paremini omastatavad. Peeter Ernits, palun! Hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kui koolitoidu hind oli veel 78 senti, siis oli see meie tublidel vangidel 1,3 eurot.

kohalikele omavalitsustele, on ilmselgelt ajale jalgu jäänud. Selle raha eest ei ole võimalik pakkuda kvaliteetset, tervislikku, maalähedast, mahedat ja eestimaist toitu. Neid argumente sa oled oma ettekandes piisavalt palju esile toonud. Aga oled sa oma peas seda arvutanud ka ja mõelnud, eriti endise rahandusministrina, kui suur nii-öelda õiglane riigipoolne toetus võiks olla, et me saaksime sellega hakkama, eriti need omavalitsused, kes praegu ei pane midagi juurde? Aitäh,

Raha on alati ühiskonnas üks osa probleemist. Teine pool puudutab Euroopa Komisjoni algatust kogu rohepöörde temaatikas [seoses sellega], et toidu kvaliteet ei ole Euroopas hea

Me teame ju, et üks osa sellest püüdest ongi tagada kvaliteet, [hankides] toiduaineid võimalikult kodu lähedalt. Aga tänane õigusruum ei pruugi alati selle poolt olla. Kas te arutasite seda teemat ja kui arutasite, siis kas selle algatuse kontekstis on midagi teoksil? Aus vastus on see, et see konkreetne eelnõu tuli lauda sel põhjusel, et omavalitsused võtsid ühendust ja ütlesid, et pill on lõhki.

ei saa mitte kusagil mõistlikult rakendada, kui sellega kaasneb meeletu transport ühest maailma otsast teise. Andke andeks, näiteks Eesti puhul mina ei saa aru, mis ime pärast peaks Lõuna-Euroopast vedama Eestisse vett. Lihtne näide!

Olukorras, kus toiduainete hinnad põrutavad lakke, laastates perede rahakotti, on igati vajalik, et noored saaksid vähemalt korra päevas korraliku koolilõuna, kvaliteetse lõuna, tervisliku lõunasöögi.

Ma tean, et kõik koolid väga tõsiselt tegelevad sellega, et kvaliteet ei langeks. Ja siiamaani on sellist halba tagasisidet

selge on üks: samasuguse rahastamisega lihtsalt muud varianti ei ole, kui kvaliteet kukub. See ongi tõsiasi, et kui sellele õigel ajal piisavalt tähelepanu ei pöörata, siis kvaliteet kukub.

kodus anda ei saa. Selle võrra on koolitoit oluliselt tähtsam. Aga minu küsimus on järgmine. Teatavasti, ma saan aru, Eestis nii palju vist mahekartulit ei kasvatatagi, et koolid võiksid tahta seda [hankida]. Ja teine mure on see, et kui ainult mahetoidust rääkida, siis see võib tulla ka kuskilt välismaalt, mitte

mahetoitu koolimenüüsse rohkem tuua. Selle asja teine pool on see, et need koordineerijaid ja korraldajad tegelikult ju räägivad läbi kohalike talumeestega,

selle asja teine pool on kindlasti see põllumajanduslik pool, kuidas koolid [oma] piirkonnas leiaksid need talud, kellega saab stabiilselt koostööd teha. Just see stabiilne koostöö ja tarnekindlus on olnud mahetoodanguga varustamisel suur mure. Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Rahanduskomisjon arutas ka koolitoidu teemat ja haridusministeeriumi seisukoht selles küsimuses oli selge: nende prioriteet eelarveläbirääkimistel on õpetajate palk.

see, et meie lapsed saaksid kvaliteetset kohalikku toitu, on poliitilise vastutuse võtmise küsimus, poliitilise otsuse tegemise küsimus ja tegelikult siin selle saali vastutus? Me ei saa lükata seda eelarveläbirääkimiste kaela,

Nii et kindlasti Riigikogu peaks need arutelud koos ministeeriumidega maha pidama, see on meie töö. Indrek Saar, palun! Aitäh, hea Ivari, selle ettekande eest ja selle teema tõstatamise eest! Kas sa oskad selles keerulises olukorras kirjeldada, et kui nüüd riik täiendavaid vahendeid ei leia, mis siis tegelikult juhtub? Arvestades, et nende pakkujate hulk ilmselt on piiratud, osa neist enam ei kvalifitseeru, kuna nad ei ole suutnud oma eelmist lepingulist kohustust täita, mis siis tegelikult sügisest saama hakkab? Mida see tähendab kohalikele omavalitsustele? Mida see tähendab nendele teenusepakkujatele, aga eelkõige, mida see tähendab lastele, kes koolis on harjunud sooja toitu saama?

Nii et mis siin on: kui kohalikel omavalitsustel on võimalused, siis makstakse juurde ja kvaliteet ei kuku, kui omavalitsusel need võimalused puuduvad, on risk, et kvaliteet kukub. Ja eks see tulebki nüüd nagu kinni püüda ja garanteerida, et kõikides Eesti piirkondades lapsed saavad kvaliteetset koolitoitu. Aitäh! Ettekandjale rohkem küsimusi ei ole. Selle päevakorrapunktiga on niimoodi, et kummalegi ettekandjale saab esitada ühe suulise küsimuse. Nüüd tuleb kaasettekandja, rahanduskomisjoni liikme Dmitri Dmitrijevi kord ja ka talle on võimalik kõigil üks küsimus esitada. Palun! Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Rahanduskomisjon arutas eelnõu käesoleva aasta 11. ja 18. aprillil. Eelnõu tutvustas algataja esindaja Riina Sikkut, osaliselt ka Haridus‑ ja Teadusministeeriumi esindajad.11. aprilli koosolekul märkis Haridus‑ ja Teadusministeeriumi esindaja Liina Põld, et üldhariduskoolide õppurite koolilõunatoetust omavalitsustele ja teistele koolipidajatele tõsteti neli aastat tagasi

on nõus, et valdkond võib rahastust juurde vajada. Ta tõi välja järgmised taustaandmed. 2022. aasta andmete põhjal eraldab riik koolitoidule 30,4 miljonit eurot, sellest on üldhariduskoolide toetus 24 miljonit eurot aastas, omavalitsused panevad 12 miljonit eurot juurde. See sisaldab ka lapsevanema osalustasu, kui volikogu on selle kehtestanud. Samas ta märkis, et on plaanitud kohtumine linnade ja valdade liiduga ning ka Vabariigi Valitsuse hariduseelarve läbirääkimiste töörühma [koosolekul] 1. mail on seda teemat põhjust kindlasti arutada. Haridus‑ ja Teadusministeeriumi arvestuses on tegemist nii‑öelda hariduse abiteenusega ja nende prioriteet ministeeriumi vaates on eelkõige hariduskulude kompensatsioon ning õpetajate palga kasv. Komisjon jätkas eelnõu arutelu 18. aprillil. Komisjonis tekkis arutelu komisjoni liikmete vahel otsuse eelnõu esimese punkti üle. üle. Andrei Korobeinik näiteks arvas, et arutelu on vajalik, sest hinnad on tõusnud, samas koolilõunatoetus ei ole kasvanud. Aivar Koka sõnul peaksid ka kohalikud omavalitsused kindlasti panustama. Aivar Sõerd märkis, et riigieelarve koosneb paljudest komponentidest ja ühe teema esiletõstmine ei ole eelarve tegemisel hea tava, eelarve on tervik. Dmitri Dmitrijevi arvates on teemapüstitus õige, kokkulepe tõusvate hindade puhul tuleks leida, ja kui me tahame, et lapsed oleksid terved, tuleb panustada lisaks liikumisele vabas õhus ka tervislikule toitumisele. Jürgen Ligi sõnul ei tohiks koolitoidu küsimust käsitleda nii, et toidu kvaliteet sõltub riigi poolt lisatavast rahast. Laste toitlustamine ei kuulu riigi teenuste hulka ja hariduses on mitu olulist prioriteeti, näiteks õpetajate palgad. Pika arutelu kokkuvõtteks otsustati teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 3. mail

selle üle kuidagi nagu toimus ka diskussioon? Maaeluministeeriumi esindaja ütles, et probleem on olemas, haridusministeeriumi esindaja ütles, et see on kõrvalteenus.

Koolilõunatoetuse summa on tõstmata juba mitu aastat. Samas komisjoni liikmed olid erineval arvamusel, kuidas selle probleemiga tuleb tegeleda ja kui kiiresti ja kes peaks sellega tegelema.

Milline on teie isiklik seisukoht selle koha pealt, kas peaks olema jätkuvalt riigi toel pakutav soe lõuna meie lastele? Ja kas sellel teemal üldse tekkis diskussioon komisjonis või oli vaikiv nõusolek sellise seisukohaga? Aitäh, Nagu ma enne ütlesin, meil tekkis diskussioon selle otsuse eelnõu esimese punkti üle, mis tegelikult käsitlebki koolilõuna temaatikat.

Aitäh! Kas komisjonis oli ka arutelu selle üle, et selline täiendav, lisanduv surve kohalike omavalitsuste eelarvele tähendab jälle paar-kolmkümmend miljonit eurot aastas täiendavat kulu, mida kohalikel omavalitsustel ilmselt ei ole kavandatud? Teie koalitsioonipartner on siin korduvalt rääkinud, et kohalikel omavalitsustel on raha küll ja veel. Antud teema puhul oleks kohane ilmselt kasutada võrdlust "nagu putru". Et küll nad saavad sellest huviharidusse täiendavaid vahendeid panna, seda võib rahulikult kärpida, ja nii edasi ja nii edasi. Kas komisjon arutas seda, et kui ka see täiendav kohustus kohalike omavalitsuste kaela jääb, siis kuidas omavalitsused oma eelarvetega selle aasta lõpuks ja ka järgmisel aastal hakkama saavad? Aitäh küsimuse eest! See problemaatika oli küll arutelu käigus üles tõstetud, samas ei pakutud lahendust. Seega jäidki komisjoni liikmed eri seisukohtadele selles osas. Samas pean märkima, et ilmselt see ongi teema, mis tõesti tuleb linnade ja valdade liidul kohalike omavalitsuste nimel kohe üles tõsta

Nii peenelt me komisjonis seda ei arutanud. Enda poolt ütlen nii palju, et koolitoidu eesmärk on ikkagi pakkuda võimalikult tervislikku ja tasakaalustatud toitu meie noortele. Ma arvan, et sellest eesmärgist tuleb lähtuda [mõeldes], kuidas tehniliselt lahendatakse toiduainete ostu küsimus.

Kõik, jah? Siis on küsimused läbi ja saame lugeda selle ettekande lõpetatuks. Läheme läbirääkimiste juurde. Läbirääkimiste soovi on avaldanud Anti Poolamets. Palun! Hea aseesimees! Lugupeetud ametikaaslased! Eelnõu esitajad on tõstatanud olulise teema. Samas peab tõdema, et galopeeriva inflatsiooni tingimustes, kus me pole jõudnud mitte üksnes Euroopa esiviisikusse, vaid saavutanud mitteauväärse esikoha, vajavad kõik fikseeritud summadega seotud eelarverahad läbivaatamist, sest need kaotavad tohutu kiirusega ostujõudu. Tõsi, kõike ei jõua korraga korrigeerida, aga leian, et selle eelnõuga alustame korrigeerimist õigest kohast. Alustame lastest.Toitlustuse kvaliteedi teema kerkib ühel või teisel moel üles ikka ja jälle. Tavaliselt selgitatakse vastuseks, et praeguse rahastamise korral kvaliteetsemat toitu pakkuda ei saagi. Aga kvaliteetne ja mitmekesine koolilõuna peaks olema eeskujuks ka nendele kodudele, kus krõpsud ja kokakoola ja muud kaalukasvatajad on halvaks harjumuseks.Laste ülekaal kasvab kiiresti. See ei ole jätnud puutumata isegi noorsportlasi. Uurijad ütlevad, et rasvunud laste puhul ei piisa soovitusest liikuda keskmiselt 60 minutit päevas. Kui samal ajal ei suudeta söömisharjumusi kontrolli all hoida, tuleb kehalise aktiivsuse osa tunduvalt suurendada, 90 minutini päevas või rohkem.Ülekaalu ja rasvumisega aitavad võidelda muu hulgas puu‑ ja juurviljad. Kui lapsel tekib näljatunne, võiks ta seda kustutada tükeldatud toore köögiviljaga, ütlevad toitumisteadlased. Porgand, kapsas või kurk võiks olla lastele kogu aeg koolides kättesaadav. Õnneks näitavad uuringud, et puu‑ ja juurvilja söömine kasvab. Kui meil on kvaliteetse, mitmekesise, asjatundjate poolt tervislikkuse alusel valitud koolitoidu pakkujad eeskujuks, siis levivad targad toitumisharjumused üle riigi. Koolitoit ei tohiks olla kehvake nagu Elsa Gretškina ajal. Mäletate, milliste krõbedate nimedega koolitoitu tollal juba hinda tõsta, siis nii, et oleks tagatud tuntav tõus toidu kvaliteedis, mitte ainult järgilohisemine inflatsioonile. See võiks olla selline raskuspunkt, millega me jätame lastele sellise mälestuse, et neid toideti koolis hästi.See on sõjaväes samamoodi. Kui sõdur tunneb, et on hästi toidetud, siis tunneb ta justkui selja taga oma rahva toetust. Ma mäletan seda erinevust, kui

toidu kohta ei osanud enam midagi öelda. Oli lihtsalt toit, epiteedid kadusid ära.Kui me ei suuda tasuta õuna pakkuda ilma Euroopa Liidu programmideta, siis on meie võimekuses midagi väga viltu ning sõltuvusfilosoofia on võtnud uued mõõtmed. Tallinna koolides toitlustati 2021. aasta ühishanke tulemusel õpilasi kaks korda odavamalt kui näiteks Tallinna Vangla kinnipeetavaid. Kriitikute sõnul ei saa see tulla muul moel kui toidu kvaliteedi arvel. Krõpsud ja saiakesed kooli kohvikust. Probleemid on toidutalumatusega. Lastel, kes ei talu näiteks piima, jääbki tihti söögiks vaid kaks korda nädalas supp ja kartul kastmega. Lõunasöök võiks olla toekam, arvestades, et eriti maakoolides kulub lapsel kooli ja koju jõudmiseks rohkem aega, Proovige ise vastu pidada kaheksa tundi kausitäie supiga. Palun lisaaega. Kolm minutit lisaaega, palun! Paljude laste jaoks on koolilõuna ainuke sooja toidu kord päevas. Õpetajate Lehe artiklis kirjutas Kiltsi kooli õpetaja Mari-Vivian Ellam: "Küllap pole saladus, et tasuta koolitoit on suurele osale Eesti peredest suureks abiks. Töötanud õpetajana väikses maakoolis ja näinud, kuidas koolivaheajal mõned lapsed lausa silmanähtavalt kõhnusid, oli minu esimene mure pärast eriolukorra välja kuulutamist, mis saab vaeste perede lastest."Ja ärme unustame, et vaesuses elavate laste osatähtsus oli 2020. aasta andmete põhjal 2,7% ja suhtelises vaesuses elavate laste osatähtsus 15,5%. Vahel tuli koolilõuna eest lastelt ka kiidusõnu: "Täna oli magustoiduks puuviljasalat." Miks ei võiks meil kogu aeg nii head toitu pakkuda? Sellist, mis lastele maitseb. Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringust tuli välja, et kuni 11-aastastest sööb hommikusööki umbes 70%, aga näiteks 15-aastaste tütarlaste seas oli ligi 40% neid, kes ei söö hommikul enne kooliminekut üldse.Kasvavad kulud teevad praeguse koolitoidu hinna juures majandamise aasta-aastalt keerulisemaks, mistõttu tooks lisaraha olulist leevendust mitmekesisema menüü pakkumisel. Elukallidus ja kokkade palgad liiguvad suurel kiirusel eest ära. inflatsiooni tingimustes tõusevad toiduainete hinnad ka sõja tõttu lakke. Iga päev tulevad ajakirjanduse vahendusel murelikud sõnumid. Eurostati kiirhinnangu andmetel on meil euroala kiireim

Nii kiiret toiduainete hinna tõusu ei ole Eestis olnud rubla lõpuajast saati. Swedbank teatas: nii kiiret toidukaupade kallinemist ei ole kunagi varem olnud. Võib-olla keegi mäletab üheksakümnendate algust ja parandab nende väidet.Aga olukord on tõsine. Sõda Ukrainas kergitab analüütikute hinnangul energia ja toidu hindu veelgi. Maailmapank hoiatas uues prognoosis, et Ukraina sõjast tingitud tarnehäired toovad kaasa tohutu hinnatõusu. ÜRO hinnaindeks näitab juba praegu, et hinnad on vähemalt 60 aasta kõige kõrgemal tasemel. Elektri hind on kahekordistunud. Hiigelinflatsiooni toidab eelkõige energiakandjate kallinemine. Seega, tagumine aeg on koolitoidutoetust tõsta. Eesti lapsed peaksid sööma vähemalt sama hästi kui kinnipeetavad vanglates. See ei ole ju ületamatu eesmärk. Mul oleks vaja teha ära istungi pikendamine, enne kui me läheme läbirääkimistega edasi. Isamaa fraktsioon on teinud Riigikogule ettepaneku pikendada istungit päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni.

kolleegid, meile on tulnud ettepanek Isamaa fraktsioonist pikendada tänast istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni. Seda me peame hääletama, nii et palun võtke seisukoht ja hääletage!

Istungi pikendamist toetab 43 saadikut, vastuhääli ei ole, erapooletuid samuti mitte. Oleme oma istungit pikendanud. Jätkame läbirääkimisi. Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud kolleegid! Millest me nüüd siis räägime, kui jutuks on koolitoit? Tegelikult ei ole ju asi ei makaronis ega supikausis. On vähemalt kolm väga olulist aspekti, miks siin saalis koolitoidu teemal üldse aru pidada. Esimene on see, mis puudutab ebavõrdsuse vähendamist. Me tegelikult teame, et paljude laste jaoks, ehmatavalt paljude laste jaoks koolitoit on ainuke soe toidukord päevas ja on võib-olla ainuke korralik täisväärtuslik toidukord päevas. Ja seda ei saa kuidagi pidada vähetähtsaks või siin arutelus ära unustada. Teine on tervise mõõde. Kohalik eestimaine toit, ideaalis valmistatud kohapeal selleks konkreetseks päevaks, on nii laste igapäevase heaolu kui ka pikaajalise tervise mõttes tähtis. See ühelt poolt kujundab tervislikud toitumisharjumused ja teiselt poolt võimaldab ilusti kõhu täis saada, et oleks võimalik kõiki neid matemaatika kontrolltöid ikkagi teha. Ja kolmas on majanduse mõõde. Kui me räägime kohalikust toidust, kohalikust toidu tootmisest ja kohalikule toidule väljundi leidmiseks ka kooliköökides, siis see on tähtis. olgem ausad, siin saalis ma olen korduvalt rääkinud, et iga otsuse puhul me peame vaatama regionaalset mõju. Ja see on selgelt teema, et maa kasvatab ja linn sööb. Ehk siis, koolitoidust rääkides me tegelikult tegeleme ebavõrdsuse vähendamisega, laste tervisega ja mõjuga majandusele, nii kohalikule tootmisele eelise andmisega kui ka regionaalse tasakaalu parandamisega. Nüüd eesmärgist. Eesmärk on tõesti see, et lapsed saaksid tervislikust toidust kõhu täis, saaksid oma koolitööd teha ja kujundaksid pikaks ajaks head toitumisharjumused. Aga mis on reaalsus?

mittepoolfabrikaadist liha. Teine osa reaalsusest on hinnatõus, millest Anti Poolamets pikalt rääkis. Ja me ei räägi ju krevettide hinna tõusust, vaid sellest, et kartuli hind on tõusnud üle 100%. See on midagi, mis mõjutab iga kooli kööki, iga lapse täis kõhtu, ja see ei ole ühekuine.

kust hangitakse ja milliseid tooraineid, ning laste maitse-eelistusi, suudavad kokku panna koolimenüü, millest ikkagi kümned tuhanded Eesti lapsed saavad iga päev kõhu täis.Nüüd, täis.Nüüd, miks selle teemaga tegelemine on olnud keeruline ja miks see täna siin saalis on? Tõesti, koolitoidu teema

Teiselt poolt haridusministeerium, kes juhib strateegiliselt kogu haridusvaldkonda. Edasi ... Palun kolm lisaminutit. Kolm minutit lisaaega. Edasi, Maaeluministeerium, kes tegeleb sellega, kuidas Eestis toitu kasvatatakse. Siis kohalikud omavalitsused, kes panevad oma raha lisaks ja kes tegelikult korraldavad neid hankeid. Ja arvestades, et see vastutus on jagunenud Sotsiaalministeeriumi, haridusministeeriumi, Maaeluministeeriumi ja kohalike omavalitsuste vahel ja vahel küsitakse lisaraha ka lastevanematelt, ongi keeruline öelda, kes kes siis peaks seda lisaraha taotlema, kes peaks selle otsuse tegema. Rahanduskomisjonis tõesti haridusministeeriumi esindajad ütlesid väga selgelt, et nende prioriteet on õpetajate palgad. Ja seda ei saa neile kuidagi ette heita. Omal ajal koolitoidutoetus tuligi üleüldse poliitilise otsusena. [Nüüd] meie siin saalis kõik näeme, et seda on vaja, et seda on vaja ebavõrdsuse vähendamiseks, laste tervise huvides ja kohaliku tootmise soodustamiseks. Ja nüüd on taas poliitilise otsuse koht. Kui me ütleme, et tegelikult hinnatõusu arvestades, koolitoidu koolitoidu kvaliteeti arvestades ja hangetele seatud piiranguid arvestades me näeme, et on vaja lisaraha, et lapsed saaksid vähemalt senisel tasemel kõhu täis, aga loodetavasti ka suuremas mahus kõhu täis ikkagi kohapeal toodetud toorainetest,

väga oluline ja lõpuks mõjutab ka õpitulemusi. Ei ole vaja näha tühja kõhuga lapsi kehalises kasvatuses ringi jooksma või kontrolltöid tegemas. nüüd on võimalus teil kõigil teha see otsus südametunnistuse järgi ja tegelikult toetada otsuse eelnõu, mille eesmärk on leida lisaraha koolitoidutoetuse maksmiseks ja kindlustada, et ka tõusvad hinnad ei jäta meie laste kõhtu tühjaks või meie laste toit ei muutu palju vähem väärtuslikuks ja üheülbaliseks. Loodan, et te toetate sotsiaaldemokraatide otsuse eelnõu ja muudate koolitoidu lastele maitsvamaks ja kohalikumaks. Aitäh! Aivar Kokk, palun!

Mul on hea meel selle üle, et riik käib sama sammu, mis omavalitsused. Kui ma taasiseseisvuse ajal Soome jõudsin ja ühes koolis lõunasööki pakuti, siis selgus, et Soomes koolitoit on tasuta. Tulles Eestisse tagasi ja olles Jõgeva Vallavolikogu esimees, viisime 1995. aastal selle idee

elavad lapsed ei saanud aru, miks valla lapsed saavad koolitoidu tasuta, linnalapsed ei saa. Koolitoiduga [seoses] täna räägiti palju tervislikust toitumisest. Aga ma ei kuulnud üht olulist asja selle juures: kõik algab tegelikult kodunt. See, kuidas me kodus süüa valmistame, mida me oma lastele pakume, sealt edasi lasteaed ja siis edasi kool. Olles selle sajandi alguses Jõgeva maavanem, me tegime kooli- ja lasteaiatoidu kokaraamatu, milles osalesid kõikide koolide ja lasteaedade kokad ja lapsed. Kõigepealt valiti 600 toitu. Lapsed maitsesid neid ja valisid sealt enda lemmikud ning siis vaadati ka tervislikkuse poolt. Lõpuks valiti välja 180 toidukorda. See raamat sai väga populaarseks üle Eesti, sest kui on head tervisliku toidu retseptid, siis on võimalik head toitu teha.

On koole, kus koolikokad on võetud tööle kooli juurde, kõik sisendkulud – ruumid, elekter, koristamine makstakse valla eelarvest ja selle riigipoolse toetusega lihtsalt ostetakse koolitoit. On omavalitsusi, kus

Aga kindlasti on oluline see, kust see toit tuleb ja millise kvaliteediga see toit on. Ma ühelt poolt toetan kindlasti seda, et maksimaalselt oleks see eestimaine toit.

Kas riik peab kogu toidu kinni maksma või mitte? Kas ka selle peab omavalitsus kinni maksma? Või peaks koolitoidu maksmisel omaosalus olema ka lapsevanemal? See diskussioon on alati laual. Me teame täna, et väga palju lapsi on selliseid, kes sooja toitu saavad ainult koolis. koolis. Hommikul lähevad nad kooli tühja kõhuga ja õhtul võib-olla söövad võileiba, aga mitte sooja toitu. Kool on üks koht, kus laps saab kõhu täis, süües sooja, korralikku toitu. Ja seda on meil oluline vaadata pikas perspektiivis, sest terve inimene on väga oluline. Ja tervis tuleb väga heast toitumisest, loomulikult ka liikumisest ja kõigest muust, mis juurde tuleb. Meie ülesanne ongi anda need hoovad ja võimalused, et meie koolid saaksid pakkuda meie lastele tervislikku toitu. Selleks on kindlasti oluline siin Riigikogus seda teemat arutada. Sama suur roll on omavalitsustel ja lapsevanematel, kes oma lapsi peale harjutavad ja õpetavad, milline on tervislik, kvaliteetne toit. Ja kui keegi räägib, et ta ei saa tervislikku toitu teha ja poest osta, sest see on kallis, siis ma kindlasti julgen öelda, et ta valetab. Sest juurviljad ja muud köögiviljad on poes kõige odavamad, kui võrrelda kõige muuga, mida seal müüakse. Ma vaatan, et konkureeritakse juba niimoodi, et porgandid, sibulad ja kapsad maksavad 30 sendi ringis, ja siis mõtled, mis raha jääb sellele kasvatajale, sest ka müüja peab midagi saama ja vahepeal kapsalehti korjatakse ära, sest nad on pealt ära kuivanud.

toetas selle esimese lugemise lõpetamist ja loodan, et rahanduskomisjonis need, kes toetasid esimese lugemise siia saali saatmist, toetavad seda, et ühel hetkel jõuab see teisele ja kolmandale lugemisele. Aitäh! Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Muudatusettepanekuid selle eelnõu kohta ei esitatud ja juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi eelnõu 552 lõpphääletus. Ka see eelnõu vajab koosseisu häälteenamust. Kõigepealt saalikutsung.

kolleegid, panen hääletusele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" eelnõu 552. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepanekut toetab 27 saadikut, vastu on 0, erapooletuid on 1. Ettepanek ei leidnud toetust. Tänane kolmas päevakorrapunkt on Isamaa fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 553, tegemist on esimese lugemisega. Ettekandjaks palun siia Riigikogu liikme Aivar Koka. Hea juhataja! Head kolleegid! Me teame, et ühiskond karjub energiaarvete all. Energiakandjate kõrge hind on tabanud valusalt nii ettevõtjaid kui ka tarbijaid. Eesti on euroala kõrgeima inflatsiooniga riik ning riik peab astuma kiireloomulisi samme enda, inimeste ja ettevõtjate toetamiseks. Hüppelise inflatsiooni pidurdamiseks tuleb rakendada kiiresti kompenseerimismeetmeid.Üks kasvanud energiakulude mõju leevendamise lahendus oleks langetada gaasi, elektri ja soojusenergia käibemaks 20%-lt 9%-le. On vastuvõetamatu, et olukorras, kus riigi maksutulud kasvavad, ei astuta ühtegi sammu hinnatõusu leevendamiseks. Märtsis oli keskmiselt elektri hind 18,38 senti kilovatt-tunnist, sealhulgas käibemaks 3 senti. Eelmise aasta aprillis oli see kolm korda madalam. Isegi siis, kui vähendada käibemaksu 20%-lt 9-le, laekub riigile ikka rohkem käibemaksutulu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.Seoses sellega on Isamaa esitanud eelnõu, mille eesmärk on vähendada gaasi, elektri ja soojusenergia käibemaksu 9%-le ja seeläbi vähendada gaasi, elektri ja soojusenergia hüppelise kallinemise mõjusid Eesti tarbijatele ja ettevõtetele.Gaasi,

On ebaõiglane tarbijaid ja meie ettevõtlust kahekordselt karistada: kõigepealt hinnatõusud ja seejärel suurem maksukoorem võrreldes sisemajanduse kogutuluga. Rohepöörde poliitilistest otsustest ning turumoonutustest tulenev energia hinna hüpe on meie ettevõtlusele ja tarbijatele kõige tõsisem probleem täna ja lähitulevikus.Isamaa

Gaasi, elektri ja soojusenergia kulud on enamasti sundkulud, millele pole alternatiive. Külm talv on suurendanud neid sundkulusid veelgi. Ka Venemaa sõda Ukraina vastu kiirendab oluliselt energiakandjate hinna tõusu. Sellega seoses soovib Isamaa, et me vaataks näoga oma inimeste poole. Ja kui mõned Reformierakonna poliitikud räägivad, et maksudega ei mängita, käibemaksu ja aktsiisidega ei tohi midagi teha, siis me nägime eile lisaeelarve üleandmisel, et see jutt ei vasta tõele.

koalitsioonis tehti ruttu see otsus ära, et vähemalt erimärgistatud kütusel aktsiis langetati. Meil on täna tekkinud riigis olukord, kus ettevõtjad sooviksid erinevaid lahendusi pakkuda, et energia hindasid allapoole tuua, aga valitsus on juba teist aastat otsustamatuses või siis olupoliitikas. Mis takistab täna võimaldada Tootsi tuulepargi arengut? Lihtsalt oleks vaja vähempakkumine teha tuuleenergiale ehk roheenergiale suuremas mahus ja mure oleks lahendatud. Kui keegi räägib, et see mõjutab meie inimeste tarbimist, siis see on järjekordselt vale, sest tegelikult taastuvenergiale, tuuleenergiale on pandud piir, kui palju me kompenseerime ja kui palju siis inimeste käest raha küsitakse. Ei sõltu, kui palju Eestis kokku toodetakse, vaid on sinna pandud [piir] ette, kui ma õigesti mäletan, 500 megavatt-tundi.

see, et kaabel ehitati Eesti ja Läti vahele ehk suurde anumasse puuriti üks auk juurde, enne kui aru saadi, et selles anumas tegelikult ju midagi ei ole.

Me peame oma inimestele otsa vaatama ja julgema öelda, et me teeme kõik selleks, et järgmisel talvel seda energiakriisi uuesti ei tuleks. Siin räägitakse, et teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine tõstis energia hinda. Ma ütleksin, et jumal tänatud, et eelmine koalitsioon toetas Isamaa ettepanekut teine pensionisammas vabatahtlikuks muuta, sest inimestel oli võimekus see talv üle elada ja maksta kinni oma energiakulud, mis kasvasid kordades. Kas on loomulik, et aasta tagasi ostad gaasi 17 euroga ja nüüd maksad selle eest 120–150 eurot? Kordades on hinnad kasvanud. Me kuuleme sellel nädalal uudiseid, kuidas Euroopa riikides rahvas möllab energiahindade tõusu pärast protsentides, meil on [tõusud] kordades. Ühel hetkel tundub, et nagu aru ei saada ka lisaeelarve saali tulemisel. 800 miljonit on sinna sisse kirjutatud, aga sa küsid, mis asi see on, mida toetatakse.

Teiseks on seal tingimus, et eelmise sajandi hooned saavad, selle sajandi hooned ei lähe selle alla. Ma olen pakkunud mitmel korral, et lepime kokku, et näiteks käibemaksust vabastame teatud perioodiks päikesepaneelide, soojuspumpade, puidugraanulikatelde paigaldamise, salvestite paigaldamise eramajadele ja kortermajadele, et aidata kaasa nendele investeeringutele, mis me tahame teha, et pääseda Venemaa gaasi sõltuvusest. Täna räägime LNG-st, sama eelnõu gaasist. Täna ei ole gaasi, aga riik teeb otsuse, et ostame gaasi sel ajal, kui on maailmas selle sajandi kõige kõrgem hind. Kuus korda, seitse korda kallim kui aasta tagasi. Muidugi, Venemaa peab ju kuus korda vähem müüma, [aga] sama raha kätte saama, mis aasta tagasi. Kas selles on idee?

täna lihtsalt loobitakse kaikaid kodaratesse. Lahendust ei ole, täna ei ole lahendust. Mul ei ole kahtlusi, aga on kõhklused, kas ikkagi ei ole siin [mängus] perekondlikud sidemed Eleringis, majandusministeeriumis ja valitsuses. Kuidagi on viimase valitsuse ajal kõik otsused nagu Eleringi poole pööratud. Ja nüüd toodi majanduskomisjoni eelnõu, mis püüab ümber nurga ka Euroopas kokkulepitud direktiividest mööda minna, et eraettevõtjate vara lihtsalt riigistada. Mis täna ikkagi toimub Eesti valitsuses või valitsemises? Anname nüüd võimaluse oma inimestele ise hakkama saada!

Ja kui keegi ütleb, et seal olid numbrid teised, siis ta jälle valetab, sest sügisprognoosi järgi pannakse kõik numbrid riigieelarvesse. Ma tänan rahanduskomisjoni neid liikmeid, kes seda eelnõu toetasid. Vastu hääletasid ainult Reformierakonna liikmed. Aga eks see ongi nii, et kõikidel Riigikogu liikmetel on õigus iseseisvaid otsuseid teha

katlad käima või küttepuud ahju. Ma palun tõsiselt kõigil Riigikogu liikmetel seda eelnõu toetada, sest me oleme siia kutsutud ainult ühel eesmärgil: toetada oma Eestimaa inimesi. Aitäh! Aitäh! Mõned küsimused ka. Andres Metsoja, palun! on üks finantsinstrument, mis kindlasti omab oma mõju ja on omal kohal. Aga veelgi olulisem selles tervikus on see, kuidas tagada kohalike kütuste olemasolu sügisel ja talveperioodil, kui on vaja kütta. Suur eesmärk on Vene gaasist loobuda, et mitte agressorit toetada selles sõjas Ukraina vastu. Milline see olukord ikkagi meil reaalselt on? Meil olemas turvas, meil on olemas bioressurss, mets, hakkepuidu näol.

Ühelt poolt, nii nagu sa mainisid, on kas hakkepuit või turvas. Kas on vaja tsentraalkatlamajade ümberehituseks toetust? Kas on vaja selleks, et kodudes, mida ma olen ise siin pukis mitmel korral pakkunud, päikesepaneelidele, soojuspumpadele või siis hakkepuidule või pelletile üleminekuks meetmena kas või käibemaksu langetamine mingiks perioodiks, et ka eraisikutel

mingisugust lahendust! Täna tehakse kõiki takistusi, et LNG‑laev sügisel siia Eestisse Paldiski sadamasse ei jõuaks

Ja kui keegi arvab, et Eestis gaasi kinnikeeramine homme on lihtne tegevus, siis ma toon ainult ühe näite. Kui elektri tipukoormus Eestis on 1600 megavatti, siis gaasil on see 2200. Ja me ise toodame elektrit suurusjärgus 1000. Meil ei ole täna seda tootmisvõimsust ja kõik alternatiivsed variandid peaks olema laua peal ja seesama lisaeelarve oleks pidanud olema see koht, kus nende alternatiivsete lahenduste toetused oleks sees. Nagu me ütleme: kala ei ole vaja,

Kõige odavam pakkumine, mida ma turu peal olen näinud, on 13 000, aga seal päikesepaneelid on sellised, et ega nad suurt ei tooda. Seda võimekust ei ole meie inimestel. Aga lahendust

Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Käibemaks on tõesti üks finantsinstrument, ja tegelikult oluline finantsinstrument, millega ühelt poolt küll kogutakse riigile teatud maksutulu, aga teisalt on ta ta eriti just madalamapalgalistele, väiksema sissetulekuga inimestele paras koormus. Ja kui energiahindade pealt seda vähendada, siis on ju päris selge, et kõige rohkem võidavadki sellest madalama palga saajad, väiksema sissetuleku saajad. Oled sa kuidagi aru saanud, miks Reformierakond sellele nii jäigalt vastu on? Ma kujutan ette, et nad ütlevad, et see on jälle raha külvamine helikopterilt, aga teisalt me mäletame ka seda, et peaministri vanematele seda toetust justkui ei olnud vaja, aga nüüd lisaeelarvest näeme, et 50 eurot on justkui sisse pandud. Kus kivi all

külvata, aga me näeme lisaeelarvest tõesti, et lapsed ja eakad saavad enne valimisi ja oktoobrikuus kõik 50 eurot. Kui me siin arutasime keskmist pensionit ja erakordset pensionitõusu, siis me tegime ettepaneku, et see võiks olla selle aasta 1. jaanuarist. Oleks mure lahendatud. Ei ole vaja ühekordseidshow'sid teha. Loomulikult on 50 eurot kindlasti kõikidele peredele ja eakatele oluline, aga see 20‑eurone pensionitõus, mis nüüd on lükatud järgmise aasta jaanuarisse, oleks ju palju suurem olnud. Või me räägime keskmisest pensionist. Need on ju need meetmed, mis aitaksid meie inimestel energiahindadega hakkama saada.

ma ei ole sellest aru saanud ja seda me olemegi küsinud. Ausalt öeldes peaks tänasel hetkel tänu sellele lisaeelarvele olema

et üks osa koalitsioonist ei toetanud seda ettepanekut. Milline see lahendus on? Kui me kevadel nägime seda energiahindade hüppelist kasvu, siis joosti toetustega järel, nüüd on lisaeelarves broneeritud mingid rahad, aga mehhanisme endiselt ei ole. Kuidas seda probleemi tahetakse lahendada, kui seda eelnõu ja ideed ei toetata? Aitäh,

ja Reformierakond ei toetanud. Esimese lugemise eelnõu siin saalis suure tõenäosusega läbib ja siis on küsimus, kas ta jõuab kunagi teisele lugemisele või mitte.Aga tänasel hetkel on, oleme ausad, kuritegelik, kui seda eelnõu vastu ei võeta.

drastiline. See viib viimased säästud peredest ära ja kui sügis kätte jõuab ja tulevad oktoobris-novembris esimesed küttearved,

mis ei vaja uusi programme ega meeletut tööjõudu. Vaja on [teha] programmis ühe numbri muutmine teiseks, mis võtab aega, ma arvan, mõnikümmend minutit.

ja septembri lõpus jõudis ka koalitsioon sellele arusaamisele. Ma küll saan aru, et kõik koalitsioonipoliitikud seda eelnõu ei toetanud.

kuni 1. mai 2023. aastal prognoositavalt 75 miljoni euro võrra. Me teame, et gaasi hind on kasvanud kordades. Kui palju siis tegelikult nüüd käibemaksu rohkem selle võrra laekub ja kas pärast sellist käibemaksu alandamist 20%-lt 9%-le laekub riigieelarvesse rohkem, kui esialgselt prognoositi? Oskad sa umbes öelda, kui suur on see summa, mis

Kui poole väiksemaks teha käibemaks, siis laekub riigieelarvesse praktiliselt poolteist korda rohkem tulu, kui oli riigieelarve vastuvõtmisel planeeritud. Aitäh! Aivar Sõerd, palun! Aitäh! Seda käibemaksujuttu on natuke imelik kuulata, et ühelt tootelt või teenuselt teie hinnangul prognoosituga võrreldes laekub rohkem käibemaksu. Ma ei Ma ei tea, siin te rääkisite ka eilsest lisaeelarve üleandmisest. Lisaeelarve seletuskirjas on kirjas, et eelarve puudujääk on 1,72 miljardit eurot. Seal on siis teie käibemaksu ülelaekumine.

ole! Ma küsin teie käest, kui suur on käibemaksu langetamise mõju tarbijahindadele ja inflatsioonile. Aitäh! Aivar, muidugi on tõesti kurb, et Reformierakonna valitsus on viinud Eesti võlaorjusesse. On tõesti kurb tõdeda, et aastaga on suudetud teha seda, mida eelmised valitsused kolmekümne aastaga ei ole suutnud teha. See on uskumatu! Erakond, kes alati on võidelnud selle eest, et võlga oleks vähe, viib Eesti eelarve kõigi aegade suurima võlakoormuse juurde, ja seda kõike mitte millegi tegemisega. Kui oleks midagi tehtud, siis oleks see arusaadav.Aga ma, Aivar, ausalt aru ei saa, millega see võlg tekitatud on. Terve selle aasta kolm kuud on mingisuguseid rahasid ära jagatud. Sina kui endine rahandusminister ja rahandusspetsialist, me oleme koos rahanduskomisjonis, võib-olla oskad sa pärast mulle öelda, kuidas need otsused on tehtud, mida on tehtud kolm kuud. 200 miljonit Ukrainasse, kõik need toetused – riigieelarves neid ridasid mitte kuskil ei ole. Ja nüüd tullakse rahandusministri jutuga eile pressiteates, et 800 miljonit lisaeelarvet ja 1,7 miljonit laenukoormust. Kas see tähendab seda, et 900 miljonit on vahepeal niimoodi ära kadunud, et keegi meist aru ei saa? Aga öelda, kui palju inimene võidab, on lihtne. Käibemaks on, netokäibele pannakse juurde 20%. Kui järgmine kord pannakse 9%, siis see suurusjärk on natuke üle 10%, mis iga tarbija võidab. Aitäh! Priit Sibul, palun! maksuerisused, millele te viitate – miks nad seda ei toetanud? Minu meelest Reformierakonna esindaja ütles eile üsna otse välja, et see ei ole mõistlik idee, mis seal lisaeelarves kajastub. Ma loodan, et nad oma meelt ei muuda selles selles kontekstis. Ja seal oli palju muudki. Need Ratase valitsuse ajal tehtud õnnetused, mida Martin Helme põlistas ja toetas oma sõnadega – sellest ma ei saanudki aru, kas need asjad olid halvad sellepärast, et Helme ütles, või need asjad olid halvad sellepärast, et need asjad olid halvad. Aga eks see ka saab selgeks mõne aja pärast. Mul ikkagi on küsimus, et kui seda eelnõu toetada, millised need lahendused siis on, mis sügisel tarbijaid ootavad. Aitäh, Oleme ausad: see eelnõu on üks osa sellest, kuidas me oma tarbijaid aitame. Aktsiisid, käibemaks, võrgutasud on need kohad, kus riik saab täna appi Pluss siis selleks, et anda erainvestoritele maksimaalselt võimalus rajada tuuleenergia- ja päikeseparke, LNG‑terminal.Kui me täna vaatame [praegust] seisu, siis mitte ühtegi nendest lahendustest valitsus ei ole välja pakkunud. Mitte ühtegi! Ainukene lahendus on täna, kuidas me ütleme, et riigi kapitaliga teha LNG-d, mida seadus ei luba, ja [rakendada] kõik takistused selleks, et eraettevõtjad ei hakkaks investeerima. Ühtegi garantiid ei saa anda.Mina kardan, et kui me

siis see valitsus peab lihtsalt ise tagasi astuma. Ei ole võimalik, et Eestis on valitsus, kes Eesti inimesi viib nii, nagu nad on nüüd viinud riigi, lihtsalt võlaorjusesse.

tugevalt selle eest, et öelda, et see viib hukatusse. Siis oli see kompromiss, et teeme aastase katseajaga, et näidata, et see aktsiisilangetus on õige otsus. Tagantjärgi hinnates kukkumist ei ole sellisena nagu olnud. Loomulikult kõikides erakondades olid ka erinevad vaidlused, aga ma saan küll julgelt öelda, et enne, kui valitsus otsuse tegi, oli minu artikkel Postimehes, et seda tuleb langetada. Aga teie olite ühed eestvõitlejad, selle vastu ei saa keegi vaielda. Aga täna on siin eelnõus väga selgelt kirjutatud, et aasta pärast tuleb see arutelu. Siin, ma pean tunnistama, peab vaatama ka riigimehelikult,

jõuavad tagasi sellesse klassi, mis oli aasta tagasi, siis loomulikult käibemaksu 9%-ni langetamine riigimehelikult ei ole õige, sest riigil jäävad siis ka rahalised vahendid laekumata. et seda lahendust suure tõenäosusega ei juhtu. Me panime selle siia väga teadlikuna sellest, et järgmine Riigikogu koosseis

eraettevõtjatele ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile. Alustame tuuleparkide rajamisest. Kui praegu oleks Liivi tuulepark olemas, siis me ei räägiks sellisest elektri hinnast. Või kui ei oleks kaablit ehitatud Lätti,

arvutuste järgi 2027–2028 võiks olla tuuleparkide elektri tootmine suurem, kui on Eestis energiavajadus.

ja tuuletuid päevi, mida mereparkide puhul väidetavalt on ainult mõni protsent. Andres Metsoja, palun! Andres Metsoja, palun! Aitäh! Hea ettekandja! Nagu me siin kuulsime, on eelarve seis nadi. Samas on maaeluminister ometi jõudnud tõdemuseni ja suutnud valitsuses ära põhjendada, et erimärgistatud diislikütuse aktsiis peab olema teema. Ja see on ka leidnud selles eelarves positsiooni. Kui nüüd ikkagi mingil põhjusel läheb nii, et selle käibemaksu teemaga ei ole antud eelnõu kontekstis võimalik jõuda siin saalis häälteenamusega tulemuseni, et see jõustuks, mis siis need alternatiivid sinu arvates võiks olla? Kuidas me sügisel seda probleemi võiks lahendada? Aitäh!

osa. Pluss see, et anda kõik teed valla selleks, et taastuvenergia tootmine, elektri tootmine toimuks,

[eurot]. Ehk 30 miljonit ja 30 miljonit ja 30 miljonit, mis praegu on ette nähtud oktoobrikuuks. Sellega võib olla saab veel parema positsiooni enne valimisi. Aga mõistlik oleks täna leida see lahendus. Isamaa on pakkunud väga hea lahenduse. Ja ma usun, et kui lisaeelarve arutelul on eelmine nädal tuldud siia saali selle arusaamisega, et kuskilt võiks ju mingeid asju

teine eelnõu, mis siin üle-eelmisel nädalal esimese lugemise läbis, oli aktsiiside teema. Kui me räägime erimärgistatud kütuse aktsiisi langetamisest, siis oleme ausad, diislil on ju kogu hinnarallil veel suurem mõju.

Me jõudsime poole öö peal lahenduseni. Mulle meeldis see, et seal tehti kokkuleppeid. Kui need kuus inimest kokku leppisid, siis valitsuses hommikul enam seda teemat ei arutatud, sest see oligi kokkuleppe. Tänu sellele tehti kaks aastat tagasi COVID-i kriisi ajal maailma parimad otsused. Parim kriisist välja tulev riik oli Eesti riik. Oleks seesama valitsus täna, siis me ei arutaks siin teemasid, kuidas sel talvel inimesed energiahindade tõusu

kui me ette oskame aimata. Ja need kõrged reitingud kukuvad kolinaga. Tarmo Kruusimäe, palun!

reitingutõusus sattunud sihukesse letargilisse unne? Minu küsimus on lihtne: miks valitsus praegusel hetkel magab ja miks ta ei tegutse kohe? Tänan,

Räägiti 800 miljonist kaitse-, sõjaolukorra lahendustest. Võtad lisaeelarve lahti: kaitsekulude real on 15 miljonit. Sellest pool on väga oluline küll, 7 miljonit on NATO vägede jaoks elamiskohtade rajamine. Aga 15 miljonit! Me oleme ära andnud 200 miljoni eest oma kaitserelvastust, moona. Me räägime lisaeelarves 15 miljonist! Kõige olulisem Ukraina sõja lahendus on 50 euro andmine. Keskerakond ütleb, et nad tegid maksimumi, mis said. 800 miljonist said 30 miljonit oma kätte.Ma

millised on lahendused, et meie inimesi aidata? 30 miljonit oli kirjutatud riigikapitalismi: Eleringi rahastamine. Mina mäletan siin saalis seda arutelu mõned koosseisud tagasi, kuidas Eesti Gaasi käest osteti ära võrgud ja anti need Eleringile. Nii et kuidagi tekib olukord, kus Elering tahaks nagu saada kätte terminali, kus kogu gaas on tema käes.Ja siis püütakse majanduskomisjonis ühe eelnõuga ümber nurga hakata minema. Kui eraettevõtjana ehitab keegi selle kai, siis riik võib võtta või riigiettevõte võib võtta selle lihtsalt ehitushinnaga plaksti omale.

Reformierakonna peaminister Taavi Rõivas pakkus selle Soome, loobus Eestis [ehitamisest]. Soome ei ole siiamaani seda terminali ehitanud. Kui keegi on viitsinud kaarti vaadata, kuhu kohta peaks Soomes tulema LNG-terminal, siis ma võin teile siin saalis öelda: see on koht, kus talvel on jää. Kui keegi teab ühtegi LNG-tankerit ehk laeva, mis on jääklassilaev, siis olge hea, öelge. Sellist minu teada maailmas ei ole. Et ära toita LNG-ga Soome, Eesti ja Läti, on vaja iga kuu tuua kolm laevatäit

siis eraettevõtjad ei taha selle kai eest küsida riigi käest sentigi. Kui seda gaasi ei võeta, siis nad küsivad kompensatsiooni.

Aga üks oluline argument sinna kõrvale on ära jäetud: mis hinnaga seda pakutakse. Kas tõesti energiakindlus on see, et enne ostsid 50 euroga, nüüd ostad 150 euroga? See ongi kindlus? Okei, kui see oleks üks, kaks või kolm päeva kuus börsi pealt ostetud, aga see on keskmine hind, mis on tõusnud kolm korda. Sama on täna ju gaasiga.

Ostame kevadel kõik korraga hästi palju gaasi, nii palju, kui meil kuhugi mahutitesse mahub. Loomulikult, kui tarbimine kasvab, defitsiit suureneb. Iga ettevõtja teab, et siis ka hind tõuseb. Ja tänasel hetkel on hind laes. Märtsikuus läksid ettevõtjad Ameerikasse kokkuleppeid tegema teadmisega, et valitsus teeb otsuse, et Vene gaasist loobutakse ja alternatiiv on LNG.

Kõik me teame, et Soome ju seda terminali kahe aasta jooksul ei tule, Lätti seda kahe aasta jooksul ei tule. Loomulikult, terminali ehitamine on ainuõige, sest siis ei pea olema sellised kallid LNG-laevad, mis [veeldatud] gaasi Aga praegu me ühe päevaga seda terminali valmis ei jõua teha. Esimese etapina on vaja vastuvõtukai teha, see väike jupp gaasitrassi ehitada, et ühendada kogu

Täna seda lahendust ei ole. Kas esmaspäeval kopad maha pandi või mitte? Kas vaiasid hakati merre raiuma või mitte? Ühtegi pressiteadet ei ole tulnud, sest Elering ja Alexela ei ole kokkuleppele jõudnud.

See on košmaar. See on košmaar, ma ütlen! Jõuame võtta viimase küsimuse, enne kui meie istung lõpeb. Aga küsimus peab olema lühike ja vastus peab olema lühike. Palun, Tarmo Kruusimäe! Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Koalitsioonisaadikud on siin rääkinud kolmest olulisest dogmast. Üks neist on eelarve tasakaal, teine on see, et mida rohkem aktsiisi, seda suurem on laekumine, ja kolmas, et mida suuremad on maksud, seda suurem ja parem on laekumine. Aga nad ei ole rääkinud seda, et võib-olla maksud lihtsalt jalutavad kuskile teise [riiki]. Milline neist kolmest on see komistuskivi, miks tänane valitsus ei taha või ei suuda otsuseid, mis oleksid Eesti kodanikele kasulikud ja me saavutaksime energiajulgeoleku või ütleme, ‑sõltumatuse? Aitäh! Minu arust tänane valitsus on loobunud kõigist nendest kolmest punktist.

Tegelikkuses sellist võlakoormust pole Eesti riigil mitte kunagi olnud. Noomiti kogu aeg hommikust õhtuni eelmist valitsust. Tegelik olukord on aga see, et tänane valitsus viib Eesti võlaorjusesse. Aitäh! Selle päevakorrapunkti arutamist jätkame homme, täna on istung lõppenud.